na glasovanje sljedeći zaključak: „Ne prihvaća se izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu“. Podnositelj izvješća je Vlada RH na temelju članka 13. Zakona o upravljanju, raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Zbog obimnosti materijala izvješće nije umnoženo već se nalazi na web stranici Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu i Odbor za pravosuđe. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li podnositelj dodatno obrazložiti izvješće? U ime podnositelja gospodin Tomislav Boban, predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Ukratko ću samo iznijeti Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015.godinu. U svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH za razdoblje od 2013.-2017.godine a u cilju održivog, učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH i sa i sa svrhom očuvanja imovine i njezine važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja Državni ured za upravljanje državnom imovinom sukladno članku 13. Zakona o upravljanju, raspolaganju imovinom u vlasništvu RH je u obvezi izradi izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za prethodnu godinu. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015. godinu predstavlja sveobuhvatni prikaz sistematiziranih, izvršenih aktivnosti i izvedbenih mjera kojima se operacionaliziraju strateški ciljevi a sve u funkciji stvaranja dodatnih vrijednosti i ostvarenja veće ekonomske koristi od transparentnog upravljanja pojavnim oblicima državne imovine. Najvažniji oblici imovine kojima se upravljaju su stanovi, poslovni prostori, dionice i poslovni udjeli te zemljište koje uključuje bivše vojne nekretnine te ostali pojavni oblici. Način upravljanja državnom imovinom transparentan je, pro aktivan, anti koruptivno orijentiran a temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti uvažavajući temeljne odrednice upravljanja državnom imovinom. Planirane su aktivnosti, kontinuirano i fleksibilno prilagođavaju aktualnim okolnostima te uvjetima u domaćem i međunarodnom okruženju. Državnom imovinom upravljaju tri institucije, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Centar za restrukturiranje i prodaju te Državne nekretnine kao trgovačko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću. Državni ured za upravljanje državnom imovinom upravlja dionicama i posebnim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH te te stanovima i poslovnim prostorima, bivšim vojnim nekretninama i zemljištem. Dionice i poslovni udjeli u društvima od strateškog je i posebnog interesa za RH su poslovni udjeli i dionice 56 trgovačkih društava i pravnih osoba od kojih su 22 strateška trgovačka društva skupine A ukupne nominalne vrijednosti portfelja 29 milijardi 264 milijuna i 730 kuna a u šta se ubrajaju Hrvatske ceste, HAC, Autocesta Zagreb- Macelj, Autocesta Zagreb-Rijeka, BINA Istra, HŽ infrastruktura, Plov put, odašiljači i veze, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, HEP, Plinacro, Janaf, Podzemno skladište plina, HROTE, Hrvatske šume, Hrvatske lutrija, HŽ putnički prijevoz, ARCADE, agencija Alan, Pomorski centar za elektroniku, Brodarski institut te SKEDE. Skupinu A je moguće privatizirati isključivo po posebnom zakonu. 6 pravnih osoba od strateškog interesa također pripadaju skupini A, one su bez iskazane nominalne vrijednosti, tu se ubrajaju Hrvatske vode, HABOR, Dap, HANDA, FINA HANDA, FINA i Cerp i oni nisu predmet privatizacije te nemaju obvezu uplate dobiti u Hrvatski proračun. 23 trgovačka društva od posebnog interesa sa većinskim udjelom Republike Hrvatske su tzv. skupina B, oni oni nisu strateški u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio ukupno nominalne vrijednosti portfelja od 6 milijardi 566 milijuna 27 tisuća 420 kuna i tu ubrajamo državne nekretnine, ACI, Croatia airlines, Jadroliniju, Zračne luke Osijek, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb, Imunološki zavod, Narodne novine, Zrakoplovno tehnički centar, HP, Croatia banku, HPB, HŽ Cargo, luku Vukovar, APIS, IT, Briuni riviera, Đuro Đaković holding i Petrokemiju. U skupini B je moguća privatizacija, te 5 trgovačkih društava od posebnog interesa Republike Hrvatske sa manjinskim udjelom a čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala, tj. tzv. skupina C. Interes u kojima Republika Hrvatska ima manje od 50% vlasništva i čije dionice kotiraju na burzi. Uređeno je dakle ukupne nominalne vrijednosti portfelja 5 milijardi, 10 milijuna, 156 000 i 720 kuna Luka Rijeka, INA, Končar, Elektroindustrija i Croatia osiguranje. Ukupna nominalna vrijednost cijelog portfelja kojima upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom iznosi 47 milijardi 840 milijuna, 272 tisuće i 870 kuna, a tržišna vrijednost dionica 12 trgovačkih društava koje kotiraju na burzi i kojima upravlja DUDI iznosi 17 milijardi 313 milijuna 156 tisuća i 673 kune. Dakle, govorim o nominalnom iznosu. On varira o cijenama na burzi i trenutačno je nešto povoljnije u odnosu na ovo što sam iznio. Stanovi, poslovni prostori, te zemljište bivše vojne nekretnine Državni ured upravlja sa 5714 stanova ukupne površine 231511,40 četvornih Također, Državni ured upravlja i sa 6288 poslovnih prostora ukupne površine 330272,28 četvornih 3313 poslovnih prostora je ukupno 290660,27 četvornih metara, a u poslovni prostor ubrajamo i 2757 garaža preuzetih od Ministarstva obrane ukupne površine 37244,10 četvornih metara, te 220 parkirališnih mjesta površine 2365,91 metar četvorni. DUDI je tijekom 2014. i 2015. godine preuzeo i 332 bivše vojne nekretnine, dakle govorimo o neperspektivnim vojarnama, te je u postupku usklađenja postupanja tijela nadležnih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama kao i pitanja izmjena prostornih planova u cilju daljnjeg raspolaganja nekretninama kao i povećanja njihove vrijednosti, potencijal i braunfield investicijskih projekata. Uglavnom se radi o braunfield investicijama. Primjerice, za bivšu vojnu nekretninu Muzil na lokaciji poluotoka Muzil u gradu Puli 6. studenog 2015. godine objavljen je neobvezujući poziv za iskazivanje interesa za realizaciju turističkog projekta. Vrijednost ulaganja na Muzilu procjenjuje se na otprilike 150 do 200 milijuna eura. Također Državni ured dio bivših vojnih nekretnina temeljem zahtjeva jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave planira aktivirati za ostvarenje projekata koji su od javnog općeg i socijalnog interesa. Centar za restrukturiranje i prodaju kao drugi dio ove trilaterale upravlja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja i Državna agencija za osiguranje štednih uloga ili DAB, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa u Republici Hrvatskoj. CERF upravlja dionicama i poslovnim udjelima 486 trgovačkih društava od čega 436 društava su u manjinskom vlasništvu do 50% ukupne nominalne vrijednosti i čija nominalna vrijednost iznosi 2 milijarde 274 tisuće 183, 274 milijuna 183 tisuće 571 kunu. 31 društvo u većinskom vlasništvu iznad 50% ukupne nominalne vrijednosti od 3 milijarde i 544 milijuna 47 tisuća i 220 kuna. Od toga je 19 društava bez poslovne aktivnosti. Dijelom portfelja CERP ne može slobodno raspolagati zbog rezervacije za bivše vlasnike, tako da je taj dio izuzet od prodaje. CERP upravlja, ono što je bitno za napomenuti čak u 326 trgovačkih društava sa portfeljom od manje od 10% temeljnog kapitala. Državne nekretnine d.o.o. su trgovačko društvo osnovano za upravljanje stanovima i poslovnim prostorima koji su u najmu, odnosno zakupu i vrše tekuće investicijsko održavanje rezidencijalnih objekata u vlasništvu RH. Državne Državne nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću trenutačno imaju u najmu 3736 stanova ukupne površine 160430 četvornih metara, a mjesečni prihod državnih nekretnina od najma stanova je 1,2 milijuna kuna odnosno 14,4 milijuna kuna godišnje. Trenutačno državne nekretnine imaju u zakupu 1006 poslovnih prostora ukupne površine 74420 četvornih metara, a mjesečni prihod od zakupa poslovnih prostora iznosi 4,3 milijuna kuna, odnosno 51,6 milijuna kuna godišnje. Izvješća o provedbi i planu upravljanja imovine za 2015. godinu sastoji se od 15 poglavlja koja prate strukturu samog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu i čiji su sadržaji podaci koje mora sadržavati i sva druga pitanja s tim u vezi utvrđeni uredbom o propisanim propisanim sadržajima plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koja poglavlja uključuju: Izvješće o provedbi Godišnjeg plana korporativnog upravljanja 556 trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana u odnosu na zadatke vezane za dovršetak privatizacije, restrukturiranje i upravljanje trgovačkim društvima iz djelokruga Centra za restrukturiranje i prodaju, te Plan prodaje dionice poslovnih udjela u tim trgovačkim društvima, korištenje i prodaju nekretnina u vlasništvu CERP-a, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana CERP-a kao pravnog slijednika Agencije za upravljanje državnom imovinom u odnosu na potraživanja, obveze, sudske i druge sporove te pitanja koja su predmet sukcesije, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije, te ostalih infrastrukturnih projekata kao eksploataciju mineralnih sirovina, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana vezanog postupanja s trajno odnosno privremeno oduzetom imovinom Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama i njihovog stavljanja u funkciju, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana komercijalizacije dijela stanova i poslovnih prostora danih na upravljanje trgovačkom društvu „Državne nekretnine d.o.o. Zagreb“, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja odnosno tekućeg investicijskog održavanja rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Plana projekata javno-privatnog partnerstva, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana vođenja registra državne imovine te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganjem imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Financijski rezultati upravljanja državnom imovinom su sljedeći: dakle Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu sadrži pojedinačna izvješća 56 trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sa sistematiziranim financijskim i drugim podacima u poslovanju. Tijekom 2015. godine trgovačka društva ostvarila su sljedeće rezultate: ukupan prihod navedenih društava u 2015. godini iznosi 54 milijarde 179 milijuna i 563 tisuće kuna, ukupan rashod je 52 milijarde 35 milijuna i 140 tisuća što je rezultiralo bruto dobiti od 2 milijarde i 144 milijuna i 423 tisuće kuna. Navedena dobit predstavlja povećanje u iznosu od milijardu i 3 milijuna i 2 tisuće kuna u odnosu na 2014. godinu odnosno povećanje od 88%. Također, pokrenuta je iz portfelja CERP-a prodaja dionica ukupno 28 trgovačkih društava te je ostvaren prihod od prodaje u iznosu od 73 milijuna Važno je napomenuti da je u 2015. godini ponovno pokrenuto donošenje rješenja za hrvatske ratne vojne invalide i njihove članove obitelji te je doneseno ukupno 2354 rješenja te je podijeljeno dionica ukupno nominalne vrijednosti 45 milijuna i 200 kuna. Po različitim modelima raspolaganja nekretninama tijekom 2015. godine sklopljeno je ukupno 555 ugovora, od čega 298 ugovora sa naknadom ukupne vrijednosti 73 milijuna Najveća realizacija ostvarena je kod kupoprodajnih ugovora koji su najbrojniji te je njihova ukupna vrijednost 50 milijuna 948 tisuća i 121 kunu za nekretnine odnosno 4 milijuna i 600 tisuća 821 kunu za višak iskopa mineralnih sirovina tisuća 274 kune za pokretnine. Najveća vrijednost kupoprodajnih ugovora za nekretnine ostvarene neposredno prodajom zemljišta u ukupnom iznosu od 24 milijuna je temeljem javnih poziva za kupnju nekretnina ugovorena vrijednost od 7 milijuna 660 tisuća 972 kune. Početkom 2015. godine započelo je sa prodajom stanova temeljem odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH te je ostvaren priljev od 15 milijuna U zadnjem kvartalu započinje se sa sklapanjem kupoprodajnih ugovora za prodaju stanova putem obročne otplate te zaključno 16 ugovora ukupne vrijednosti 3 milijuna 480 tisuća 223 kune, najčešće s rokom otplate od 20 godina. Značajan prihod ostvaren je temeljem ugovora o osnivanju prava služnosti u ukupnom iznosu od 11 milijuna 147 tisuća 570 kuna i ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice u iznosu od 4 milijuna 856 tisuća 882 kune. Do kraja 2015. godine sklopljeno je 239 ugovora bez naknade gdje su ugovori o osnivanju prava služnosti najbrojniji i većinom su vezani za EU projekte. Najvažniju kategoriju predstavljaju ugovori o darovanju nekretnina te je sklopljeno ukupno 48 ugovora temeljem kojih su darovane nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti tisuća 148 kuna. Sklopljen je jedan ugovor o prijenosu nekretnina u vlasništvu RH temeljem kojeg je RH stekla vlasništvo nad nekretninom procijenjene vrijednosti 17 Uspoređujući podatke sa 2014. godinom razvidno je da je 2015. godine ukupna realizacija ostvarena ugovorima s naknadom većom za 46% najbolji rezultati ostvareni su tijekom trećeg kvartala u kojem je ugovoreno 55% ukupne ugovorene naknade o kojima su sklopljeni najveći broj ugovora. također nastavno na važnu smjernicu strategije da svi podaci u registru državne imovine moraju biti vjerodostojni i redovito ažurirani a kako bi pružali kvalitetan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Republike Hrvatske Državni ured je u 2015. godini započeo niz multidisciplinarnih aktivnosti na višegodišnjem projektu izgradnje i implementacije informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom tzv. …/Ne razumije se./… kao podatkovnoj programskoj nadogradnji postojećeg registra državne imovine i njegove transformacije iz administrativnog u upravljački informacijski sustav podnoseći time široj informatizaciji javne uprave. Sudjelovanje DUUDI-ja u Europskom semestru nastavljajući dobru praksu prethodnih godina i ranije pokrenutih aktivnosti u sklopu obveze RH za sudjelovanje u Europskom semestru državni ured je kontinuirano iz svoje nadležnosti članstvom u Radnoj skupini za provedbu Europskog semestra a u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao glavnim koordinatorom kao i ostalim tijelima državne uprave u suradnji s predstavnicima Europske komisije tijekom 2015. godine nastavio provoditi aktivnosti i mjere predviđene nacionalnim programom reformi, tzv. reformske mjere vezane za javna poduzeća. Posebna je preporuka za zemlje članice i Program konvergencije RH za razdoblje 2015-2018. pri čemu je državni ured aktivan sudionik i nositelj mjera koje se provode u pojedinim reformskim područjima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodine predstavniče podnijeli ste Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ali je šteta da se s ovim izvješćem istodobno ne raspravlja o Izvješću i nalazu Državne revizije o upravljanju državnom imovinom. Tek bismo tada imali potpunu sliku što se događa i kako se upravlja državnom imovinom. Ovdje sam primijetio, a ne znam uopće kako je moguće i upravljati u ovoj godini, da nema uopće Plana poslovanja za 2016. godinu koje je bilo obvezno po zakonu donijeti do 31. listopada prošle godine. Znači, državni ured uopće nema plana poslovanja za ovu godinu. I ne navodi se u izvješću da nije donesen plan poslovanja. Drugo, nema ni izvješća o koncesijama a koncesije su itekako bitan segment upravljanja državnom imovinom možda zato da ne bi bilo izvješća o koncesiji Kupar koja je dana na 99 godina tvrtki koja je registrirana nakon objave natječaja i koja nema niti jednog zaposlenog i koja nema niti kune prihoda i kojoj je osnivač i vlasnik tvrtka u Austriji koja također nema niti jednog zaposlenog i niti kune prihoda. Ako je toj tvrtki u Austriji opet vlasnik jedna druga tvrtka gdje je jedan osnivač koji je iz zemlje u kojoj se nalazi trenutno vjerojatno i bivši predstojnik ureda. I možda zato da se ne bi vidjelo da nisu Kupari dati u koncesiju nego da je samo 1/4 data, riješen problem 1/4 a nije cjelovito riješen problem. Ne znam kako vi gledati je li optimalno rješenje CERP, DUUDI,n? Da se međusobno fakturiraju, međusobno potražuju pa Nekretnine duguju CERP-u, CERP DUUDI-u itd. Imamo ovdje podatak u 2014.da je fakturirano za stanove 10 milijuna i 500 tisuća kuna …/Upadica Tepeš:Vrijeme/… a u 2015. 15 a nije naplaćeno u 2 godine 10 milijuna kuna za najam stanova i nekretnina. Znači 50% se ne naplaćuje, nema izvješća o nenaplaćenim potraživanjima. I molim vas da to u ovoj godini uzmete u obzir i da napravite izvješće na dobrobit svih. Hvala. Nećete, niste se javili za riječ? Replika uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću replicirati skoro na istu temu samo drukčijim načinom. Naime, gospodine Boban u ovom izvješću nedostaje nalaz Državne revizije za 2015.godinu iz kojeg je jasno vidljivo da je on nepovoljan. Nepovoljan je po svim segmentima. Nepravilnosti vrve na sve strane u nalazu državne revizije. Poslovne knjige su vođene nikako ili jako loše kako piše u nalazu državne revije. Evidencija nekretnina apsolutno ne odgovara stvarnosti. Imovina kao da je isparila u toj evidenciji za 16,6 milijuna kuna. Prodaja Croatia osiguranja u nalazu Državne revizije jasno piše da je Državni ured obavljajući svoj posao ustanovio da je Croatia osiguranje privatizirano nelegalno. To piše u nalazu Državne revizije. Danas kada se dušobrižnici zalažu za pravo, pravednost ja bi vas molio da nam kažete nešto što ste poduzeli po nalazu Državne revizije, što je to stvarno sa Croatia osiguranjem kao našim hrvatskim srebrom, što je to sa 16,6 milijardi kuna koje je isparilo ili je krivo knjiženo? Ako je krivo knjiženo ona je to apsurd Ako u ovom izvješću piše da je 2014.bila jasna evidencija da je DUUDI osnovan 2011.godine ne znam o čemu govorimo danas 2015.godine. Ovo je kriminal par excellence u upravljanju državnom imovinom. U državnom zlatu i srebru koje se rastakalo u proteklom vremenu samo tako o tome, nema stanke, ne znam zašto se o tome ne govori. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se u raspravi javio u ime Kluba zastupnik SDSS-a i Reformista uvaženi zastupnik MIlorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine Boban, poštovane kolegice i kolege i ova tema je kao i ona koju smo otvorili povodom poslije stanke jedna od vitalnih tema za RH, ali jednako tako i vitalna za njezinu politiku i za nas koji se bavimo politikom. Na njoj se vidi naša vjerodostojnost, na njoj se vidi kapacitet naše države. Posljednje vrijeme sve češće čujemo kako država nije dobar gospodar i kako nije dobar ekonomski subjekt. I mi jako dobro znamo što to znači. To znači prodajmo, privatizirajmo, razvlastimo državu jer ona nije ta koja to može, nije, ne može upravljati, ne može raspolagati. Da li je doista bilo tako u jednom razdoblju? Jeste jer smo se prema državnom vlasništvu i državnoj imovini odnosili po onom modelu definicije društvenog vlasništva da je ono svačije i ničije pa je to onda ovdje bez ikakvog mehanizma kontrole doslovno bilo i shvaćeno ali ne u smislu društvene nego podržavljene imovine i više-manje je tako bilo. Danas je situacija sigurno bolja i to u dvostrukom smislu. Ipak postoje nekakvi mehanizmi kontrole nadzora i upravljanja. I s druge strane postoji izrazita javna svijest o tome da država mora biti instrument za upravljanje onim što je njezino. Postoji izrazito javna svijest kod naših građana da država nije samo objekt želja povijesnih ili drugih nego da je realan instrument za ono što su potrebe nacije odnosno građana. E sad, kako stoji stvar sa ovim izvještajem za 2015. godinu? U njemu se konstatira i vidi činjenica da je u proteklom razdoblju napravljen registar državne imovine. Da li je potpun, da li je dovoljno pouzdan ili valjan to nam treba reći. Gdje nije potpun, gdje nije dovoljno valjan, to trebamo čuti. Druga stvar koju mi se čini da je jako važno da znamo a na to nam nije odgovore dao ni vaš prethodnik gospodine Boban, gospodin …/Govornik se što se događa sa naplatama koncesija. Što se događa sa naplatama troškova najma? Koliki su stvarno Koliki su stvarno prihodi koje RH ima od imovine koja je dana na korištenje jedinicama lokalne samouprave, koja je dana na korištenje drugim subjektima i kako se to doista ostvaruje. Je li brojka koja se spominje od toga prihoda nešto što nas može zadovoljiti ili je to brojka koja je daleko od onoga što bi zapravo trebalo uprihodovati? To bismo htjeli čuti. Na tome bi se u potpunosti potvrđivala vjerodostojnost vašega ureda, odnosno našega posla ovdje u Saboru. Treću stvar, kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, važna stvar za RH koja tek čeka da pokrene svoju poljoprivredu u pravom smislu te riječi i gdje država s obzirom na to da je vlasnik jednog značajnoga postotka poljoprivrednog zemljišta od pašnjaka pa do poljoprivrednog zemljišta pogodnoga za različite oblike poljoprivredne proizvodnje. Kako stoje stvari s time? Neke stvari koje čujemo nas zabrinjavaju. Zabrinjavaju nas činjenice da npr. u protekle godine postupak upisivanja, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od strane pojedinih subjekata je takav da nismo sigurni da će doprinositi jednom od osnovnih ciljeva politike DUDI-a a to je razvoj. Razvoj poljoprivrednog zemljišta koje je dano na korištenje pojedinim subjektima a reći ću o čemu je riječ. Dakle ako je riječ o pašnjacima na pojedinim područjima Like i sjeverne Dalmacije, desecima tisuća hektara koje lokalni poljoprivredni proizvođači i stočari ne mogu dobiti u svojem domicilno području ali može dobiti netko iz Slavonije. Premda taj netko iz Slavonije u toj istoj Dalmaciji, toj istoj Lici nema jednog grla stoke i vjerojatno neće ni imati ali može dobiti 1500 ili 2000 hektara pašnjaka. A onaj koji ima 50 ili 60 grla stoke, ili koji ima 25 grla stoke taj to ne može nego mora ići 30km dalje da bi dobio pašnjak. Možda onaj tko u Slavoniji ima 10 hiljada grla stoke može osigurati dokumentaciju da može dobiti 1500 hektara. Odgovoriti ćete, odgovoriti ćete. Drugo, kako je moguće da se dopušta upis za korištenje zemljišta koje nije državno? Kako je moguće da se država upisuje kao vlasništva zemljišta tamo gdje u katastru jasno stoji tko je taj koji je vlasnik zemljišta? Ja znam da to nije vaš posao nego posao državnog odvjetništva ali vi s njim tijesno surađujete i može stvoriti pogrešnu sliku o tome što je državno zemljište, što je državna imovina a što nije. A s druge strane posebno može naravno stvoriti problem onima koji su stvarni vlasnici toga zemljišta i može ih razvlastiti kao što se događa. I onda jedinice lokalne samouprave i država dolaze u situaciju da u najam i u koncesiju daju nešto što nije njihovo i stvaraju ozbiljan konflikt i mi sa time imamo problem. Kako je moguće da stočar iz Gračaca ne može dobiti koncesiju ili ne može dobiti najam za svojih 350 grla ovaca ali netko tko je 50 ili 60 km dalje može dobiti za svojih 100 krava i to ne samo državno nego i ono što je njegovo dvorište? Kada su u pitanju stanovi, Republika Hrvatska je posebno na područjima od posebne državne skrbi dodijelila značajan broj stanova na korištenje i to je bilo opravdano. Ali onda je RH pod pritiskom odlučila da te stanove pokloni onima koji su ih koristili. Da li RH zna što se dogodilo nakon tih stanova koji su poklonjeni prije roka zakonskoga od 10 godina korištenja. Najčešće ne zna. Ako je točno ono što čujemo da je samo na području grada Knina 2 stotine stanova prodano od strane korisnika tih stanova nakon što im ih je država donirala i ako je točno da je u posljednjih nekoliko godina uselilo 4 tisuće ljudi iz područja grada Knina, onda se postavlja pitanje pa što mi radimo? Kakvu mi to državnu politiku vodimo? Kojeg je smisla imalo naseljavanje ljudi na tom području ukoliko to završava na taj način da onda kad im damo priliku da imaju stanove u vlasništvu a oni ih prodaju i odu dalje. A s druge strane bivšim nosiocima stanarskih prava, povratnicima Srbima ne damo mogućnost da otkupe stanove. Stvaramo nepotrebne i komplicirane prepreke i u Vukovaru kao što ih stvaramo i u Kninu. Zašto? Taj novac će ići u državni proračun? A oni na to imaju pravo po zakonu. I na kraju što se tiče plana Vlade da od 500 milijuna eura, da uprihoduje 500 milijuna eura od prodaje državne imovine. To je dobro, ali koje imovine? Tko je napravio procjenu vrijednosti te imovine. Koliko čujemo, mi nemamo napravljene procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu države jer je rečeno da je to skupo za napraviti. Vjerojatno i jeste, posebno zato što se vrijednost mijenja pa bi onda trebalo vjerojatno za pet godina ponoviti ali to je vjerojatno neizbježno ukoliko hoćemo izbjeći rizike koje nepoznanice oko stvarne vrijednosti nose sa sobom. S druge strane jako je važno gospodine Boban vama kao novom čelniku DUDI-ja da se stvori jasna slika o tome da to neće biti diskonta prodaja zato što nam u ovom trenutku trebaju novci. I da će se to prodati but zašto, samo zato što država ovog trenutka mora namaknuti određena sredstva. I Klub zastupnika SDSS-a i reformista ne sumnjivo će podržati kontrolirane procese ali doista kontrolirane procese prodaje dijela državne imovine pod uvjetima koji će biti transparentni i jasni. Isto vrijedi naravno i za udjele u dioničkim društvima gdje RH ima svoje udjele, jednako ali ne po logici to država nije u stanju biti vlasnica, pa zato što nije u stanju biti vlasnica onda najbolje da sve to rasprodamo. Ako to uradimo, onda naravno uradit ćemo to po istom modelu po kojem smo to napravili dosada. Naša država neće biti u stanju ali neka druga će država bitu u stanju to uraditi bilo svojim direktnim državnim sredstvima bilo sredstvima svojih poslovnih ljudi. Vika ne damo svoje vode, ne damo svoje šume neće pomoći u ovoj stvari, samo efikasan DUDI, samo ozbiljni izvještaji i samo napredak u ukupnoj kontroli Državne imovine, jedan od načina kako se ta kontrola može sasvim sigurno unaprijediti jer se to da osim registra, da registar bude popunjen time da bude povezan i sa katastrom i sa zemljišnim knjigama, što dosada nije bilo slučaj. Imamo nominalan popis imovine ali kakvo je stvarno stanje, mi to ne znamo dok se te vrste poveznica ne naprave.

Državna imovina naravno najbolja je kada je moja privatna, jel tako? Pa na tragu toga krećem. Vlada je 10.rujna 2015. u vrijeme predizbornih kalkulacija i stranačkog preslagivanja donijela Odluku o darovanju vrijedne zgrade u Preradovićevoj 23 u Zagrebu Srpskom društvu prosvjeta. Vlada RH na čelu sa Zoranom Milanovićem kao tehničkim premijerom sklapa 28.prosinca 2015. godine Ugovor o darovanju sa Srpskim društvom prosvjeta. Predmet ugovora je nekretnina u vlasništvu RH u Preradovićevoj 23 u Zagrebu, označeno kao zk 4. br. 3185/1 kao grad Zagreb. Njezina je vrijednost procijenjena za 25 milijuna 727 tisuća kuna. Ovaj ugovor o darovanju je školski primjer političke trgovine u režiji Zorana Milanovića i Milorada Pupovca a na štetu RH i njenih građana. Pitanje, članak 5. Zakona o postupku o primopredaje, zabranjuje sklapanje značajnih ugovora a ovaj darovni ugovor u vrijednosti od 25 milijuna kuna je sasvim sigurno značajan ugovor, tim više što je to darovanje protivno zakonu upravljanja, raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH. Odluka Mihanovićeve Vlade od 10.rujna 20158. je poslovna odluka te je datum njenog donošenja potpuno nebitan. Bitan je samo nadnevaka sklapanja ugovora a on je sklopljen u mandatu tehničke Vlade. To znači idemo masnoj guski mazati vrat. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac? **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem. Veliko je zadovoljstvo kad netko digne repliku prije nego što zastupnik počne govoriti. Još je veće zadovoljstvo ako odgovarate na takvu repliku. Prvo što se tiče ugovora između Vlade i Srpskog kulturnog društva prosvjeta ona je napravljena po istom modelu na kojem je napravljeno sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak i židovskom zajednicom zajednicom odnosno židovskom općinom. Prema tome, da je postojao neki drugi način da zakonodavac nije bio nepravedan prema onima čija imovina je oduzeta za vrijeme NDH-azije i da im zakonodavac nije bio nepravedan prema onima koji su u vrijeme komunističkoga režima imali prekid rada svojih organizacija dužih od 10 godina i njih tretirao na jednak način kao što tretira druge organizacije na primjer Maticu hrvatsku, onda mi to sigurno ne bismo rješavali na ovaj način nego u redovnom postupku povratka imovine. Budući da to nije bilo moguće, budući da je zakonodavac napravio zakon koji je diskriminatoran onda se to rješava na ovaj način. A vama ću reći sljedeće. ako vam je previše ono što je bilo Prosvjetino da se Prosvjeti vrati. Vratit ćete još i zgradu srpske banke u kojoj se nalazi Hrvatska poštanska banka koja je skinuta u prvih tjedana Nezavisne države Hrvatske koja vam je na srcu.

Hvala lijepa. Gospodine Pupovac, kazali ste da u društvu prevladava mišljenje da država nije dobar gospodar. I spominjali ste koncesije, pozajmice, potraživanja, najam, sve je opravdano. I na temelju toga bi se moglo tako zaključiti. Ali tako mogu zaključiti samo oni koji nisu dovoljno informirani i koji se ne bave dovoljno tim područjem. znanstveno i empirijski je dokazano da vlasništvo sa kvalitetom upravljanja nema nikakva doticaja, to je znanstveno dokazano. Znači samo oni koji upravljaju utječu na upravljanje i tu je na žalost bitno tko upravlja, a ne tko je vlasnik. Za vozača nije bitno tko je vlasnik, nego kako vozi. Njegovo upravljanje vozilo ne ovisi o vlasništvu. Stručnoj, profesionalnoj, moralnoj, odgovornoj i integralnoj osobi vlasništvo uopće nije bitno. Ono upravlja onako kako mu nalaže savjest, profesionalnost i struka. Ali spominjali ste i društvenu imovinu i svačije i ničije. Pa upravo tu i je dokaz da se dosadašnje upravljanje državnom imovinom upravljalo štetno i izdajnički zato što su u većini slučajeva upravo ti koji su indoktrinirani na toj osnovi društvenog, svačijeg i ničijeg imali ne priliku, nego jedini oni upravljali državnom imovinom. Koja li ironija! Koje ruganje samostalnosti i neovisnosti države! Ruganje svakom branitelju, ruganje svakoj prolivenoj kapi krvi u ratu, da takvi upravljaju državnom imovinom. Oni koji su nosili štafete, gradili bivšu državu, čuvari njeni do posljednjeg dana su upravljali državnom imovinom. Pa naravno da su je onda doživljavali kao svačije i ničije i krajnje je vrijeme da više takvi nikada ne upravljaju ono što nosi naziv državno.

o čistim kapitalističkim poredcima ili o mješovitim socijalističko-kapitalističkim društvima, da upravljanje je ključna stvar kada je posrijedi imovina a ne vlasništvo. Veliki vlasnici dionica u međunarodnim korporacijama ne upravljaju tim dionicama, upravljaju menadžer koji su za to zaduženi. Isto naravno vrijedi i za državnu imovinu Norveške. Ne upravljaju stranke koje nakon četiri godine dođu na vlast. Upravljaju menadžeri koji su za to osposobljeni kad su posrijedi sredstva iz naftnih fondova ili bilo kojeg drugog fonda. Navodim to kao dva primjera. Dakle, naša nevolja jeste u tome što se mi nismo oslobodili partijsko-političkog načina upravljanja društvenom i državnom imovinom i tu nema razlike između perioda koji vi spominjete, kraja 80-tih godina ili 70-tih godina i ovoga što imamo danas. Ono onda je bilo pod nazivom komunističkog, ovo je danas pod nazivom nacionalnoga. Ali razlike na žalost u tom pogledu, stupnju odgovornosti posebno nadzora i kontrole nema. Kontrola je možda danas, danas je na sreću nešto veća u Hrvatskoj nego što je bila jučer ali još uvijek je daleko, daleko od onoga što je potrebno. Dakle, imovinu treba zaštititi od utjecaja stranačko političkoga i imovinu i upravljanje imovinom treba profesionalizirati i dati na upravljanje onima koji trebaju odgovarati kao što trebaju odgovarati oni koji vode državna, dionička društva koja su u većinskom vlasništvu Hrvatske tako to isto vrijedi i za ukupnu drugu imovinu koju Republika Hrvatska ima. **Tepeš, Ivan (HSP AS)**

(HSP AS)** Nastavljamo sa replikama. Uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Pupovac je u svojoj raspravi čudom se čudio i pitao se kako je to moguće da neki pašnjaci se dodjeljuju jednima, a ne drugima? Ja bi bolje zamijenio ove pašnjake sa Preradovićevom. Kako je to moguće da vi kolega Pupovac u predizborno vrijeme sklapate ugovor sa ispred Srpskog narodnog vijeća sa ministrom Šipušem, tehničkim ministrom koji po nagovoru tadašnjeg tehničkog predsjednika Vlade Republike Hrvatske vam daruje imovinu veličine 3066 u Preradovićevoj ulici 23 na osnovu povlačenja vaše tužbe za nekretnine koje tražite u povrat koje nikada nisu ni bile od Srpskog narodnog vijeća? To je pitanje kako je to moguće, zar je to eklatantni primjer političke trgovine, političke trgovine par excellence? Državno odvjetništvo istražuje koliko imamo informacija te nečasne radnje vi zanemarujete da stvarno kao što i Čedomir Višnjić tvrdi da ste vi vašom zaslugom izlobirali da se donese odluka Vlade a onda da se i potpiše ugovor kako on tvrdi u svom iskazu novinarima da je to zahvaljujući trudu Milorada Pupovca i njegovom lobiranju kod predstavnika aktualne vlasti. Znači jasno se može reći da ste trgovinom osigurali 3 glasa ovima kojima i ovako ne pomažu danas jer su u oporbi. Ove radnje koje govore o tome da zgrada u Preradovićevoj 23

u svemu opisali te rabote ne mogu vam dati za pravo da odustajete od tužbe za nešto što vam nikada nije ni pripadalo da bi dobili nešto. To je primjer političke trgovine koju ste učinili. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Zahvaljujem. Kolega Đakić, nije najzgodniji momenat da danas spominjete lobiranje. Kažem nije najzgodniji momenat da danas vi koristite riječ lobiranje. Ja Ja vam samo ponavljam još jedanput na nesreću nije najzgodniji momenat da vi iz kluba HDZ-a danas spominjete riječ lobiranje. I tu ću stati, idem na meritum stvari. Prvo, nikakav ugovor nije sklopljen između Srpskog narodnog vijeća i ministra Šipuša jer Srpsko narodno vijeće nije potraživalo niti potražuje ikakvu imovinu temeljem bilo kojega prava o povratu oduzete imovine jer Srpsko narodno vijeće je organizacija koja je osnovana 97.godine temeljem pisma namjere RH o završetku mirne reintegracije i do dana današnjeg nema vlastite imovine koju koristi i u tom smislu je pogrešno to što govorite. Imovina pripada Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" kolega Đakić. Koja imovina, na koju imovina je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", ponovit ću još jedanputa podnijelo zahtjev za povrat, podnijela je Srpska pravoslavna crkva i Srpsko kulturno privredno društvo "Privrednik". Ove dvije posljednje organizacije SPC i Privrednik su se odrekli toga u korist Prosvjete i to posvjedočili vlastitim sporazumom i posvjedočili svojim potpisom. A kako zakon nažalost Prosvjeti ne omogućava zbog prekida u radu kontinuiteta koje je nastalo iz istih razloga iz kojih i Matica hrvatska, ali Matica hrvatska ima pravo na povrat imovine ali Prosvjeta nema. Jedini način je bio da se to uradi onako kako je to urađeno za Židove i kako je to urađeno za Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" ako ne želite nastaviti diskriminaciju. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Pupovac, dakle meni je izuzetno drago jer ste danas spomenuli po meni jedan od najvećih problema, u Slavoniji je to definitivno najveći problem, a to je problem pogodovanja kod dodjele zemljišta pojedinim osobama, odnosno pojedinim firmama. Dakle, meni bi bilo izuzetno drago kada bi ova firma o kojoj ste vi maloprije govorila zaista imala 10 goveda, međutim nažalost ja znam o kome se radi, ima manje od 2 tisuće goveda a već treći puta na natječajima ostvaruje prednost upravo zahvaljujući tim govedima pa je nakupio i blizu 10 tisuća hektara zemlje koje mu u pravilu ne bi trebale pripasti. Međutim, radi se o pogodovanjima na najvišem nivou. Dakle upravo institucije su u sprezi kod takvih postupaka i skroz dok to budemo tolerirali, dok se ne počne štiti interes države, dok se ne počne štiti interes lokalnih zajednica, dok se ne počne štiti interes i drugih dionika nama nema naprijed, znači nema progresa, nema prosperiteta ovoj zemlji. Dakle i dalje će nam odlaziti mladi iz države, i dalje će nam ruralni prostor biti devastiran i unazađen. Evo toliko, hvala lijepa. Poštovana kolegice, ja naravno nisam imenovao ni jednu firmu, ali vidim da vi to bolje poznajete od mene iako možemo raspravljati o kojoj firmi je riječ. Ja ne mislim da itko treba biti kažnjen zato što ima 10 tisuća goveda ili 2 tisuće, naprotiv, treba biti u istom položaju kao i svi drugi. Međutim, onaj koji ima 25 ili 50 ne smije biti kažnjen u odnosu na onoga koji ima 2 A kažnjen je ukoliko će onaj koji ima 2 ili 10 ili 250 imati više prednosti od ovoga. Pogotovo će biti kažnjen ukoliko u svojem domicilnom području on ne može dobiti na korištenje pašnjake koje mogu dobiti oni kojima to nije domicilno područje. Slična stvar se događa i sa politikom Hrvatskih šuma gdje mali pilanari moraju biti ugušeni zbog toga što se favorizira stvaranje velikih pilanarskih …/Govornik se ne razumije./…. To nije najbolji način po našem razumijevanju stvari za razvijanje lokalnih zajednica niti je to najbolji način za stvaranje održivosti lokalnih zajednica u okolnostima, posebno u brdsko-planinskim područjima, posebno u ratom zahvaćenim područjima. To je bio smisao mojeg izlaganja a ne da bih ja bio protiv nekoga koji ima 2 ili 5 ili 10 tisuća grla stoke bilo koje vrste. Ono što samo treba biti jasno, treba biti jasno da li se te koncesije i to zemljišta dobiva doista za pašnjake ili se dobiva za neke druge potrebe. Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Izvolite. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, slažem se s vama u onome dijelu kada ste konstatirali da država nije dobar gospodar i da u gospodarenju državnom imovinom moramo imati itekako kontrolirane procese. Ono što želim ovdje istaknuti svoju razočaranost što nije bilo kontroliranih procesa za vrijeme mandata bivšeg kojeg je imenovala SDP-ova Vlada a dokaz tome da je itekako, itekako trebalo raditi i vezano uz naravno popis imovine, ali upravljanje državnom imovinom jest revizija za 2014. koja je utvrdila masovne nepravilnosti i dala je potpuno negativno mišljenje na poslovanje DUUDI-a. Da bi imali s druge strane gospodina Pejnovića bivšu čelnu osobu toga ureda koji se hvalio da je uveo registar imovine a revizija ga je u potpunosti tu demantirala gdje je je rečeno da je potpuno neupotrebljiva evidencija o državnim nekretninama, nema popisa niti stanova, poslovnih prostora, novčanih sredstava, zemljišta koje ste spominjali, vojnih nekretnina. Pa naravno da mi ovdje opravdano postavljamo pitanje koja je onda to bila zadaća DUUDI-a, čelnog čovjeka koje je imenovala SDP-ova Vlada i koji je u konačnici provodio politiku SDP-a i predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića i kako i na koji način nije reagirala pravna država i zašto se tu nisu kontrolirali procesi ili npr. u dijelu gdje je nestalo 16 milijardi kuna od sjednice Vlade do računovodstvenih stavaka DUUDI-a. To su stvari o kojima bi itekako trebalo progovarati i o kojima se nije moglo puno čuti. A moj zaključak je da ove podjele koje dolaze sa lijeve strane sabornice upravo dolaze zbog toga kako bi se sakrile ove nepravilnost, nezakonitosti a mogu i konstatirati izdani nacionalni interesi RH u gospodarenju državnom imovinom. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovana kolegice, ja ne mislim da država ne može biti dobar vlasnik i ja samo mislim da država treba prepustiti upravljanje imovine onima koji trebaju imati autonomiju i potpuni nadzor nad time kako će upravljati u skladu sa ekonomskim kriterijima a ne stranačko političkim. Dakle apsolutno kao što mogu biti menadžeri, tako mogu biti i menadžeri državnih kompanija samo pod pretpostavkom da slijede istu logiku i da imaju istu autonomiju. A što se tiče razlike u ocijeni koju je dala državna revizija i izvještaje koji je pročitao gospodin Boban, znate da to nije bilo kontaminirano političkim raspravama u proteklih godinu dana predizborne kampanje i različitog pozicioniranja pojedinih ljudi u institucijama državne uprave ja bih uzeo izvještaj državne revizije kao vrlo relevantno mjesto za raspravu o tome ali nažalost to je bilo kontaminirano obračunom između SDP-a i HDZ-a. i HDZ-a. Pejnovića kao SDP-ovog a tadašnjega predstavnika državne revizije kao HDZ-ovog čovjeka. I ja mislim da kao što vrijedi za upravljanje stvari da ćete se složiti samnom da to jednako vrijedi i za odnos državnih institucija prema radu drugih institucija, da ne smiju biti sredstvo stranačko političkih prepucavanja, ni po koju cijenu. I sada mi dozvolite samo zadnju riječ, ja mislim da bi bilo najbolje ukoliko bi sam DUUDI radio revizije svih onih slučajeva koji su po različitim osnovama sumnjivi ili po različitim osnovama trebaju biti predmet revizije a to je moguće samo ukoliko DUUDI pokrene postupak da vidi što se događa sa imovinom koja je dana na korištenje drugima a ne državi.

prioritetne koncesije koju je dodijelila protekla Vlada a vezano uz dodjelu zemljišta u Lici. Naime, imamo jedan slučaj gdje u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji za koju znamo da je gotovo industrija proizvodnja dodijeljena preko tisuću hektara zemljišta u Lici na kršu. Znamo da je to nemoguća misija, da svinje ne pasu na kršu, međutim samo da se zadovolji forma. Ja bih vas pitao da li vam se ne čini da je još puno veći apsurd od toga, zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta zakon koji je donijela protekla Vlada upravo u vrijeme moratorija prodaje strance, da li nisu s time u neravnopravni položaj stavljeni upravo naši domaći poljoprivredni proizvođači jer kad će moratorij ukinuti nakon 4, 5 godina da li će to biti ista tržišna utakmica stranaca i naših. Hvala.

Žalimo se na demografsko pustošenje velikoga djela RH koja se nažalost odvija pred našim očima. I u koliko nećemo imati senzibiliteta za to kako da potičemo komunalnu, lokalnu, gospodarsku aktivnost, posebno u sferi poljoprivrede, nećemo to zaustaviti. I tu po mojem mišljenju ne bi među nama trebalo biti razlike bez obzira kojoj političkoj stranci pripadamo. Mi pričamo o tome da imamo viška opcija, sigurno imamo. Ali ako se ovako nastavi trend imat ćemo ih sve više jer će biti neodržive. Država neće moći dati a one same na svojem području neće imati nikakve relevantne gospodarske aktivnosti, niti će imati prihoda, jer će prihod ostajati tamo gdje je neka tvrtka registrirana. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Pupovac, za repliku sam se javio zbog vaše izjave o zemljišnim knjigama. Dakle, očigledno je da u onom trenutku kad je DUUDI objavio na svojoj web stranicama popis imovine u Hrvatskoj, nitko u principu nije htio prihvatiti činjenicu iako smo govorili u Visokom domu o tome da je to praktički samo nešto što je evidentirano tamo u zemljišnim knjigama puno te imovine je uopće ne evidentirano na državu, nije uvedeno. Dakle, u ovom trenutku je samo 20% vlasnika nekretnina u RH dakle zemljište nekretnina, građevinskih pravnih, znači fizičkih i pravnih osoba države evidentirano putem OIB-a, dakle, ostali su ovako. Također sve ono što je oduzeto od 45.-e na ovamo nikada praktički osim ključnih stvari nije proknjiženo, nije uknjiženo na državu a vi dok nemate situaciju 1/1 vrlo teško možete govoriti o o investicijama. Druga stvar, ovdje danas se puno govori o poljoprivrednom zemljištu, DUUDI nema nikakve veze s poljoprivrednim zemljištem, to je u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede. I to je sigurno tema o kojoj bi trebalo jednog dana porazgovarati u ovom Visokom domu. Ali mi ako hoćemo privući investitore, ako hoćemo prodati imovinu, onda moramo prije svega imati sređene zemljišne knjige. Međutim, o toj počasti i ne provedenoj stvari u sklopu Ministarstva pravosuđa, to je od nastanaka Hrvatske države do danas nitko ne govori. I to je ključ svega. A kad budem govorio u ime kluba onda ću se nešto više osvrnuti na imovinu koja je formalno pod Hrvatskom vojskom nikada nije provedeno u zemljišnim knjigama. Dakle, zemljišne knjige govore jedno, stvarno stanje je drugo i onda kad vam dođu investitori, onda imate probleme jer kad oni traže građevinsku dozvolu ili nešto slično, pa je zato zakon mijenjan u principu … /govornik se ne razumije./… na zemljište koje nije vaše. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** poštovani kolega Šuker. Ja se dobro sjećam vaših replika i vaših rasprava povodom izvještaja DUUDI-ja u proteklih nekoliko godina i izričito sam cijenio vaše doprinose u tom pogledu, tokom tih rasprava kao i ovih sada. Dakle, točno je kao što ste govorili da registar nije potpun i da ga treba upotpuniti. Točno je da je registar koji je napravljen ne odražava pravo stanje i da će pravo stanje biti predstavljeno tek onda kada budemo imali pravi uvid u stanje zemljišnih knjiga, mada je stanje zemljišnih knjiga daleko od sređenog. Ono na što mi samo želimo upozoriti jeste da stanje u zemljišnim knjigama neće biti sređeno ukoliko način sređivanja zemljišnih knjiga ne bude valjan. Drugim riječima, ukoliko imamo neko stanje u katastru i neko drugo stanje u zemljišnim knjigama, jako je važno da se provede, da se to ne radi administrativnom mjerom i automatizmom, da svugdje i da se spominje opća državna imovina ili narodna imovina ili opće narodno vlasništvo ili društvena imovina, da država kaže to je naš. Ne mora biti naš, može biti privatni. I u mnogim slučajevima jeste privatni. da to toga, da država ne radi krivu sliku i istovremeno proizvodi nepravdu i stvara danas sutra troškove oko toga. Što se tiče toga procesa on je od vitalnog interesa za RH, registar je samo prvi korak čak i ovakav kakav je nepotpun, pravi koraci dolaze s ovim što ste govorili, sa sređivanjem zemljišnih knjiga i mi ćemo sigurno biti spremni da se doprinese da se zemljišne knjige srede ali moramo pronaći način koji neće proizvodit nesporazume i eventualne nepravde. Zahvaljujem. Sljedeća se javila u ime Kluba zastupnika HRID i uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuskanović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani izvjestitelju, poštovane kolegice i kolege. Iako je ovo izvješće o provedbi plana za prošlu godinu, ovo je naravno također i prilika da se progovori o problemima iz prethodnih godina, a da ne kažem iz prethodnih desetljeća ali o nekim budućim dilemama. Mene ovo izvješće upravo potiče na sveobuhvatnu raspravu o ovoj bitnoj temi i kad god se spomene upravljanje državnom imovinom ili privatizacija, prošla ili buduća. To me asocira na one možda mlađe generacije poznatije stihove barem da smo svi iz Njemačke, barem da smo svi iz Njemačke koje pjeva poznati osječki reper Kandžija i više nego prikladnog imena. E da je u hrvatskih političara karakter njemačkog, onda bi možda koruptivno upravljanje bilo iznimka, a ne pravilo i ne bismo danas bili tu gdje jesmo. Ali kad je već štošta otišlo u krivo po tzv. hrvatskom modelu koji je najmanje vidimo koristio hrvatskim građanima i iskreno se nadam da hrvatska politika uči na svojim greškama. I da nije svih ovih grešaka ne bismo mi danas imali ovakvu raspravu kakvu imamo. Već smo ovdje svi čuli da Hrvatska država ima udjele u brojnim tvrtkama, sto postotne udjele, u nekim manjinske. Ima tu svega od veterinarskih stanica do željeznice. I kod nas se vlasnički portfelj države u raznim tvrtkama procjenjuje na cirka 27 milijardi eura i to je oko 60% BDP-a, a državni udjeli u tvrtkama u kojima država nema većinski udio recimo Podravka, Končar, Telekom još uvijek vrijedi više od milijardu kuna. I koje je pravilo? Koje Pa ondje gdje je država većinski vlasnik kao recimo u Hrvatskim autocestama i u Hrvatskim željeznicama tu su najveći gubici i tu je najlošije poslovanje. prethodnih, u prethodnim raspravama od korupcije do namještanja poslova do profitiranja političkih stranki koje su stavile svoje kadrove i razne druge interesne grupe, a upravljanje tim tvrtkama pa tzv. menadžeri spomenuti i u prethodnoj raspravi koji nabijaju desetke i stotine milijuna kuna gubitka. Pa za mene je i za svakog normalnog čovjeka menadžer onaj tko podigne poslovanje, tko podigne kvalitetu upravljanja, a ne onaj tko pod navodnicima odradi posao izvlačenja novca. I tko snosi najveću odgovornost? Pa najveću odgovornost snose prethodne vlasti. Evo za primjer ceste i željeznice. Danas su u financijskom glibu. Pa zapitajmo se u čijim mandatima je koja državna tvrtka tonula i kako je tonula, po kojem modelu? Neki možda misle da hrvatski građani imaju kolektivan gubitak pamćenja, a da ne spominjem što je sa onim što je prodano a nije plaćeno, sve one sporne pretvorbe i privatizacije i da se ne vraćam previše unatrag. Ono što bih ja pohvalila danas da se sad vratimo u sadašnje vrijeme, a i u budućnost to je taj registar državne imovine o kojem smo već ovdje slušali, ali to je još daleko od idealnog. Sve ono što ide u smislu uvođenja reda je dobro i barem da je toga više. Pohvaljujem informatizaciju, pohvaljujem objedinjavanje podataka koje je još daleko od idealnog, pohvaljujem težnju ka transparentnosti, ali to su samo težnje. Čitajući ovaj izvještaj ima na par mjesta rečenica da je potrebna veća transparentnost pri odabiru članova nadzornih odbora i uprava. Pa ja se slažem u potpunosti. Ali što vrijedi ta rečenica kad to do sad u praksi nije bilo. I možemo pitat za u buduće kako ova Vlada planira birati vodeće ljude državnih poduzeća? Spominju se headhunteri koji naravno nisu jeftini, pa se sad vladajući prepiru oko modela javnog natječaja, a unaprijed možemo pretpostaviti da će to vjerojatno se riješit kao i do sada. I ovo izvješće nije sporno, ono je u redu. Međutim, sporna je tema kojim se ovo izvješće bavi. I prije bilo kakve prodaje treba jasno odgovorit na pitanja što se prodaje, a što se ne prodaje. Mi još uvijek nemamo jasnu viziju i misiju, ali ne preko medija i preko Facebooka, nego jasna misija i vizija Vlade. Prodati profitabilnu tvrtku za cijenu njene jednogodišnje ili da ne kažem kvartalne dobiti je nedopustivo. I da se razumijemo, ja nisam za socijalno upravljanje ali nisam ni za prodaju pošto poto da bi se vatrogasnim mjerama sanirala neka rupa u proračunu, a takvih situacija je već bilo hvala bogu i previše. i stalno slušamo ta dva tabora. I stalno slušamo ta dva tabora. Jedni su za što veću prodaju, a drugi su protiv prodaje. I sad pitanje je ono osnovno koliko čega država treba posjedovati i oko tog se spore i ekonomisti. I kakav takav konsenzus je kod nas postignut recimo oko prirodnih resursa i oko infrastrukture, a s druge strane pristaše prodaje kao protu argumente navode liberalnu praksu sveobuhvatnije privatizacije uz tvrdnju da je država najgori gazda. ja bih se složila sa ovom tvrdnjom, ali samo kad je riječ o našoj državi. Jer ti koji navijaju za širu privatizaciju neka točno preciziraju koje europske zemlje su što zadržale u svojem vlasništvu, u javnom vlasništvu i po kojem modelu. A točan odgovor je mnoge zemlje su zadržale štošta u svom vlasništvu i to u brojnim sektorima. I potom sudeći ne možemo olako reći da država je svugdje najgori gazda. Možda je država kod nas najgori gazda, ali ne država. Dakle, ima itekako primjera gdje je vlast dobro upravljala. A kad sam već krenula na početku sa onim barem da smo svi iz Njemačke ja bih sad nastavila pa bih recimo navela samo okvirne konture njemačkog državnog posjeda u različitim privrednim sektorima i javnim djelatnostima, ali onako blic jedan pregled. Po njemačkim željeznicama i po njemačkim telekomunikacijama najbolje se vidi politika sudjelovanja države na tržištu, ali kvalitetna politika. I sad netko će reći Deutsche telecom je privatiziran. Pa je, privatiziran je ali najkrupniji vlasnik je ostala njemačka država s trećinom dionica. I ta tvrtka itekako pridonosi njemačkom državnom budžetu. I kad pogledamo samo popis njemačkih željeznica diljem svijeta, njihovih sjedišta mi možemo već iz tog vidjeti koliko su privatizacijom svoje infrastrukture izgubile neke druge zemlje, a recimo Velika Britanija. Javne ustanove i korporacije, te dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću sve je to u mješovitom vlasništvu države i jedinica lokalne uprave u Njemačkoj. I sve štima, nema gubitaka. A da ne spominjem bankovni sektor, ali moram ga spomenuti. Opet primjer Njemačke, ne trebamo ići predaleko. Njemačka država nadzire i podržava u jednom čvrstom jedinstvu između jedne stabilne Vladine politike i privatnih interesa banke pod kapom Deutsche bank. I dionice su u slobodnom opticaju, to nitko ne spori, ali se zadržavaju unutar njemačke granice. I sad će oponenti reći pa ne možemo uspoređivati Hrvatsku i Njemačku. Ali odgovor je jednostavan mogli smo mogli smo unatoč svemu da nije bilo sindroma hrvatskog koruptivnog upravljanja i hrvatske koruptivne privatizacije. I sad da se vratim na nekretnine ovdje su već više puta spominjane. Mi danas od nekretnina dobijemo nekih cca 45 milijuna kuna, dakle od najma. A kvalitetnim upravljanjem samo nekretninama u državnom vlasništvu bi se taj prihod države mogao udvostručiti jer te nekretnine mnoge su na atraktivnim lokacijama. A isto tako možete prodati one zapuštene i neupotrebljavane nekretnine. Prvenstveno su tu vojni kompleksi. Ali opet ti vojni kompleksi naravno nemaju riješene zemljišne knjige pa je njihovo održavanje isto stavka. I sad opet vraćamo se na sukus problema. Pa nije problem prodaja, problem je prodaja ispod cijene. I bilo da je riječ o nekretninama, bilo da je riječ o tvrtkama. I ponovit ću nisam protiv prodaje određene imovine ili nekretnina ali pitam je li nužno da se sad ide prodavati i koja je metodologija po kojoj će se prodavati. Neka se npr. u tim zapuštenim vojnim kompleksima koji nisu uvedeni u zemljišne knjige da pravo građenja te se tako osiguraju radna mjesta, neka se razvije to područje pa će od ukupnih prihoda i država ubrati svoj dio. Ali kako sam rekla opet i tu je problem. I puno je primjera, možemo čitati po novinama, od Pule do Golog otoka itd. Samo je 5 od 330 vojnih nekretnina bilo u čistom vlasništvu, prostorni planovi su nesređeni, kod nekih zemljišne knjige, da ne kažem kod većine, nisu uređene. Nisu usklađene koncesije za pomorsko i kulturno dobro. Negdje su nekretnine opterećene blombama, povratima itd., itd. A također ima jedan apsurd a to je da se država sudara sa lokalnom samoupravom. Negdje se čak općina i grad međusobno sudaraju. Recimo u primjeru Golog otoka, a još ima takvih primjera. I sad je tu strašno puno primjera koji to zorno pokazuju, nemamo vremena, ali ispada da smo mi sami, država je maćeha sama sebi. I onda neka netko kaže da se mi ne možemo uspoređivati s nekim i preuzimati neke modele. Pa ja bih rekla kamo sreće da smo se prije 20 godina uspoređivali s nekim i imali jasnu viziju viziju i misiju kako treba raditi, kako treba rukovoditi s državnom imovinom. Ne bi danas bilo upola ovih problema. I na kraju da ne ponavljam ali pitanje jedno za sve nas i za javnost, ako neki tvrde da vlast ne može kvalitetno upravljati tvrtkama u državnom vlasništvu i da ih treba prodati pa kako onda možemo očekivati da ta ista vlast kvalitetno upravlja državom. Hvala lijepa.

Ja bih rekao da je ono cijelo sporno bez obzira koliko je opširno i koliko ima podataka u njemu. Podaci su nedostatni i krivi s obzirom da je nalaz Državne revizije jasno rekao što nedostaje u funkcioniranju, radu, u evidencijama, jasno se pokazuje da ovo izvješće nikako ne možemo prihvatiti niti ga smatrati relevantnim. Ono je napisano reda radi kako bi se zamaglilo stvar a to je nerad eventualno korupcija i prodaja u bescjenje. To ne piše u izvješću ali to je u nepovoljnom nalazu Državne revizije jasno definirano. Privatizacija Croatia osiguranja je jedna od najvećih afera o kojoj se šuti i ne govori. Nije napisana u ovom izvješću kako je učinjena. Što je sa dokapitalizacijom? Kako su tekli tijekovi novaca? Kakve su odluke donesene? To sve nedostaje u ovom izvješću. Nedostaje niz stvari koje je Državna revizija nabrojila poimence da su propuštene u proteklom vremenu odraditi. Vjerujemo i nadamo se da nećete podržati ovo izvješće kao i da će nova uprava u DUUDI-ju poduzeti aktivnosti kako bi ispravila sve ono što je u proteklom vremenu načinjeno loše.

ja sam rekla u smislu da podaci koji su navedeni nisu sporni. Da je sporna tema o kojoj se bavi ovo izvješće. A s vaše strane bi licemjerno bilo govoriti uopće o upravljanju državnom imovinom jer sjedite u stranci koja je upravljala državnom imovinom na određeni način koji sam rekla i koji je to model. A sad izdvajati slučaj Croatia osiguranja kao znakovit kojim se bavila bivša vlast i reći da je odgovornost na bivšoj vlasti a ne spomenuti sve one bivše prije slučajeve kojima se bavila kad je vaša stranka bila na vlasti to je stvarno licemjerno. Ja dakle niti sam

Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Radimir Čačić, izvolite. **Čačić, Radimir (Reformisti)** Uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege ovo je jedna od daleko najvažnijih tema koju Hrvatska ima pred sobom. Nažalost prošla Vlada rekao bih učinila jedno odlučno ništa i to je vjerojatno jedna od najvećih šteta koju je uopće mogla učiniti. To je bilo sramotno i ispod svake razine što naravno ne znači da nije moglo i gore. Bilo je vlada koje su uspješno krale to je vjerojatno još i gore od toga, ne? Međutim, očekujem da će se desiti Vlada koja će prepoznati nužnost da se hrvatska imovina konačno konačno upotrijebi na korist hrvatskih građana. Tu u najmanju ruku trebao definirati kad govorimo o tvrtkama šta ni slučajno ne želimo prodati, to ne znači da ne treba utvrditi vrijednost te imovine, da ne treba napraviti ove analize oko čega je bilo sad puno dreke. Dakle, šta ne želimo, mislim da o tome lako ćemo postići konsenzus. To su sigurno prirodni resursi i prirodni monopoli. Šta želimo i o čemu još postoji rasprava? Recimo primjerice Turska ima veliki interes za AC-i. Super, moj stav je da u najmanju ruku se na tom interesu treba zahvaliti ne samo njima, ali to ne znači, moj stav da sam u pravu, to ne znači da nije možda pametno na recimo 10 ili 15 godina određenim fondovima povjeriti na upravljanje. Hoću reći postoje stvari o kojima možemo raspravljati, postoje stvari kao Hrvatske vode i neke druge stvari koje ne možemo monopol, i PLINCRO, ANAF itd. odredimo strategiju. Drugo, najbolje što je imala HDZ-ova ekonomska podloga je bio austrijski državni holding kao način upravljanja. Očekujem, govorim modelski, očekujem da će se desiti. Bit će još koja replika pa ću nastaviti. Hvala vam. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Evo poštovani zastupniče drago mi je da ste spomenuli da i ovo što je ključan problem da mi nemamo, da ova Vlada nema misiju i viziju upravljanja. I ovo izvješće je upravo potaknulo mene na razmišljanje i na raspravu da imamo izvješće, imat ćemo ga i nagodinu, imat ćemo ga i kvartalno i kako već idu sva izvješća i imamo mi i strategiju, imamo i zakon ali i dalje ne znamo odgovore na najbitnija pitanja, i dalje nemamo model a ima modela dobrih koje možemo preuzeti, ima nešto što se može baštinit i ima nešto što je primjenjivo. Zašto nismo primijenili, zašto? Pa zato što je uvijek bio privatni interes iznad javnog. I nažalost nikad se hrvatski građani nisu pitali treba li recimo privatizirati telekom, treba li dati infrastrukturu stranci? Evo Deutsche telekom fino zarađuje. Nemam ništa protiv, ali zar smo morali baš svu infrastrukturu dat? Da li je tad netko pitao hrvatske građane, pa ako tad nije nitko pitao hrvatske građene, nek ih pita ubuduće. Idemo ispravit one greške koje se daju ispravit. To je smisao. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika uvaženI zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. iz jednog šireg kuta sagledali ovu vrlo složenu problematiku upravljanja državnom imovinom i naveli pozitivan primjer Njemačke koja kvalitetno vodi računa o svojoj imovini naroda, njemačkog naroda, njemačke države. Ona to ostvaruje u bankama, telekomima pa zaista je ovo krasan primjer kad ste rekli kad se kod nas preuzimao telekom kaže privatizacija, a ustvari iznad nje stoji jedna trećina Njemačka država i tu je napravljeno strašno puno toga, dijelom su građani opljačkani kad su preuzete infrastrukture toga. Međutim, iskustvo nordijskih zemalja, skandinavskih govori da je nama potrebna nova ekonomika javnog sektora, upravljanja, novi menadžment javnog sektora. Kod nas slažete li ste molim vas na ovu konstataciju da kod nas dominiraju politički menadžeri i gdje vodeće stranke sad jedna sad druga kad se smjenjuju na vlasti i znači tako pune garniture, odnosno popunjavaju javna poduzeća, državna a sve sa primarnim ciljem izvršavanja njihovih nekih planova ne sagledavanja općeg javnog interesa. E sada, pitam vas što vi mislite o ovim uredbama sada posebno ovo što se, prije znamo da se stopiralo, da se nitko ne može, praktički imamo problema oko zapošljavanja novih ljudi u javnim poduzećima, a sada je ova uredba Vlade koja se priprema, jel je uredba ili je odluka da ljudi mogu se kandidirati u uprave koji imaju 5 odnosno 10 godina iskustva u toj firmi. Znači li to po vašem mišljenju zadržavanje kanala korupcijskog djelovanja, nemogućnosti ulaženja sposobnih ljudi sa natječaja, dakle održavanje jedne strukture koja je prije radila što je radila a sad dovodi državne firme potencijalno u još

O novom menadžmentu skandinavske zemlje govore od 80.tih godina. Novi menadžment upravljanja se temelji na otvorenosti i transparentnosti upravljanja. A otvorenost i transparentnost nije stavljanje menadžera iz jedne firme u drugu nakon što je tu firmu tu firmu uništio, upropastio i izvukao novac za određene lobije i određene stranačke strukture. To nije menadžment. Za mene je menadžer rekla sam onaj koji podigne firmu kad je u gubitku. Imamo li mi takvih menadžera? Pa sigurno da imamo. Hoće li takav menadžer ići u državnu upravu, u državnu firmu? Pa njemu je možda to i nekakva mrlja u karijeri jer se zna tko ide u državne firme. Nažalost to je naš model upravljanja. I ja sam od početka od kad je taj skandinavski model novog menadžmenta prvenstveno s Danskom krenuo ja sam pratim tu literaturu i jako mi je drago da ste to spomenuli, jer ta otvorenost i transparentnost bilo kad je riječ o javnoj nabavi, bilo kada je riječ o javnim resursima, o prodaji, o najmu, uvijek je potrebna. Prema tome da bi se ta hobotnica da tako kažem, da bi se ti krakovi odrezali, presjekli, tu treba puno više od ove rasprave, tu treba izmjene nekoliko zakona ali prije svega treba jasna i odlučna volja vlasti. E kada bude jasna i odlučna volja vlasti tada će se stvari i odvijati u onom smjeru u kojem mi neki pojedini želimo. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Sljedeća je u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, ravnatelju državnog ureda, kolegice i kolege. Ključne mjere za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom trebaju se odnositi na kvalitetnije definiranje politike vlasništva u strateškim trgovačkim društvima, na financijsko restrukturiranje trgovačkih društava u poteškoćama, na ponovnu evaluaciju strateške imovine, na smanjenje državnog portfelja, stanova, poslovnih prostora i zemljišta, na redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije imovine. To su mjere koje su nabrojene i Zakonom i Strategijom upravljanja državnom imovinom. Od 2013. godine donošenjem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH započinje se sistematskije i transparentnije upravljati i raspolagati državnom imovinom. Hrvatski sabor je donio početni registar imovine i Strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdoblje 2013./2017. Zakonom je utvrđena obveza donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom te podnošenje Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi ovoga plana. Strategijom je utvrđen da godišnji plan donosi Vlada a njime se utvrđuju kratkoročni ciljevi, izvanredne, izvedbene mjere i smjernice upravljanja pojedinim oblicima imovine. Strateška društva utvrđena posebnom odlukom imaju obveze izrade srednjoročnih planova poslovanja i to bi sada trebao biti poslovni plan, srednjoročni poslovni plan 2017./2020. i očekujemo u idućem izvješću da ćemo dobiti takve informacije. Ovo drugo izvješće koje raspravljamo obuhvaća podatke na dan 31.12.2015. godine. Izvješće prati 15 područja godišnjeg plana upravljanja, vrlo je opširno i po našem Poslovniku trebali smo dobiti i skraćeni dio toga izvješća, daje određene smjernice za daljnju dogradnju nacionalnog registra imovine te upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Vidljiva je i aktivnost Državnog ureda za upravljanje imovinom u sklopu europskog semestra odnosno procesa prekomjernog deficita u smislu suradnje na izradi nacionalnog programa reformi. U izvješću je nabrojen čitav niz zakonskih i podzakonskih akata koje je državni ured predložio Vladi ili donio na osnovu zakonskih ovlasti. Pobrojene su aktivnosti povjerenstava za upravljanje strateškom imovinom odnosno raspolaganju nekretninama te upravnog vijeća CERP-a u 2015. godini. Značajna uloga državnog ureda je preispitivanje kriterija za uvrštavanje odnosno brisanje s popisa pojedinih društava od strateškog i posebnog interesa za RH. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH iz 2015., nabrojala je 56 subjekata u kojima RH osim gospodarskih ostvaruje i strateške ciljeve a oni se odnose na zakonsko i učinkovito ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, na sigurnost, osiguranje zdravlja, važnu infrastrukturu, neometanu opskrbu stanovništva i gospodarstva, osiguranje gospodarskih službi u interesu građana i države. Tom odlukom su utvrđena 22 društva i 6 pravni osoba od strateškog interesa te 24 društva u kome RH ima većinski udio i 4 društva u kojima ima manje od 50% dionica a one kotiraju na tržištu kapitala. U upravljanju državnom imovinom važnu ulogu ima korporativno upravljanje pa su u izvješću nabrojene operativne mjere korporativnog upravljanja što je važno za uspješnost poslovanja ovih društava. To je svakako utjecalo na poslovanje jer su ova društva u 2015. godini povećala profitabilnost, došlo je do smanjenja troškova a bruto dobit je povećana za više od 1 milijarde kuna. Izvješće sadrži podatke o provedbi restrukuriranja u kojemu je sudjelovalo 21 društvo a tijekom ovog postupka provedene su i predstečajne nagodbe te stečajevi u 16 društava. U financijskim pokazateljima koji se navode u izvješću a najvećim dijelom se odnose na CERP u smislu određenih potraživanja i sudskih sporova vidljivi su značajni problemi jer se veći dio njih neće moći naplatiti, odnose se i u najvećem dijelu čini mi se na posljedice pretvorbe i privatizacije iz '90.-tih godina. Na taj dio upravljanja državnom imovinom značajne primjedbe imo je i državni ured za reviziju koji je izvršio reviziju u 2014. godini. i u izvješću su nabrojene mjere i aktivnosti koje se poduzimaju na temelju preporuka i mjera državnog ureda za reviziju ali one se neće moći otkloniti u kratkom vremenu. Iz izvješća je vidljivo da značajni posao slijedi nadogradnji registra državne imovine na kojem se radi tek zadnjih nekoliko godina kako bi on bio transparentan, obuhvatan i dostupan javnosti jer građani imaju pravo uvida kako se njime upravlja i raspolaže. Ovaj posao je obiman, ovisi o drugim subjektima koji osiguravaju podatke, o uređenosti zemljišnih knjiga i slično pa na tomu Vlada mora ustrajati i osiguravati uvjete da se posao vremenski čim prije završi. pokrenula privatizaciju određenih trgovačkih društava prvenstveno iz turističkog portfelja ali dalje se naslutiti da će se pokušati privatizirati i dio portfelja od strateškog i posebnog interesa jer su u Državnom proračunu kroz račun financiranja planirani značajni prihodi od privatizacije, a i predsjednik Vlade najavljuje smanjenje javnog duga upravo prihodima od privatizacije odnosno od prodaje imovine. Da je tome tako, govori činjenica da je Državni ured objavio natječaj za usluge savjetnika za početnu i neovisnu ocjenu portfelja trgovačkih društava u državnom vlasništvu prije odluke o Na popisu je 54 društava između ostalog tu su Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatska elektroprivreda, dio hrvatskih željeznica, ACI, Hrvatska pošta, Hrvatske šume itd. koje su odlukom iz 2015.godine utvrđene kao strateške ili od posebnog interesa. Natječaj je zaključen 3.svibnja a traži se ocjena za prodaju sa ili bez restrukturiranja odnosno zadržavanja u državnom vlasništvu. Upozoravamo da se ova društva ne mogu privatizirati bez izmjene strategije odnosno odluke za neke od njih potrebno je donijeti poseban zakon sukladno zakonu o pretvorbi i privatizaciji iz 90.-tih godina kada su one iz postupka pretvorbe bile izuzete. Tada su to bile npr. i Hrvatski telekom i Hrvatska i INA koje su privatizirane posebnim zakonom koji je donio Hrvatski sabor, Hrvatska elektroprivreda u međuvremenu taj zakon je stavljen van snage. Takve namjere ne mogu biti tajna, posebno ne poslovanja tajna kada kako to želi prikazati predsjednik Vlade na upite što će se privatizirati u 2016.godini? Ustav RH u članku 53. definira između ostalih prirodnih i kulturnih dobara da su šume, vode i zemljište od interesa za RH i imaju njezinu osobitu zaštitu. Ustav dalje određuje da se zakonom utvrđuje način na koji se dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati i to ovlaštenici prava na njima i vlasnici. naši zakoni u ovim slučajevima ne predviđaju postupak prodaje odnosno privatizacije. Mi u SDP-u jesmo za privatizaciju ako to znači stavljanje u funkciju određenih nekretnina odnosno manjinskih paketa u trgovačkim društvima kroz analizu poslovanja strateških društava prvenstveno kroz privatizaciju treba tražiti strateške partner koji će razvijati društvo i osiguravati mu šire tržište. Šume, vode i poljoprivredno zemljište po našem, po nama ne bi se smjele privatizirati jer je to nacionalno bogatstvo koje pripada narodu. Pišući Ustav 1991.godine tadašnji ustavotvoraci znali su što je nacionalno bogatstvo koje treba zaštiti od privatne pohlepe. Klub SDP-a prihvatit će ovo izvješće za 2015.godinu. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Radimir Čačić, izvolite. **Čačić, Radimir upozoravam na činjenicu da smo peta zemlja u Europi po vrijednosti državne imovine, 31.4 milijarde eura je eura je vrijednost. To je nešto što smo konačno rodili, istina i na Saboru prezentirali, to je taj registar i on je prema EUROSTAT-u takav. Istovremeno smo i posljednji po ILU po doprinosu koji imamo iz te imovine dakle ispod 1% što naravno nam služi na sramotu i pokazuje da ne znamo raspolagati vlastitim bogatstvima. Naravno da to treba mijenjati. To uopće ne može biti tema. Još jednom, kad govorimo o tvrtkama depolitizirajmo ih, naravno nije uvijek država lošiji vlasnik od privatnika ali je uvijek lošiji ako je politizirana. Dakle, austrijski model, govorim kao jednu od mogućnosti. o ovom drugom djelu imovine, onda u najmanju ruku primijenimo modele koje je puno zemalja europskih već napravilo, naročito tranzicijskih ili je povjerilo profesionalnim fondovima naravno odabrati najkvalitetnijeg ponuđača da upravljaju i daju iz toga prinos rastu gospodarstva i snazi države ili barem jedan dio izdvojiti i napraviti pilot projekt. Što god napravili od tih 31.4 milijarde da izdvojimo 2, 3, 4 milijarde i da taj dio koji je u portfelju profesionalnim upravljačima kao fond koristimo kao kalateral za investicije o čemu sam već puno puta ovdje govorio a naročito kad je bilo riječ o HNB-u, osigurat ćemo protočnost plasmana HNB-a za što se ovdje zalaže gospodin Lovrinović vrlo često o tome je govorio i guverner i u tom smislu ima pravo da on jednostavno ovog trenutka tu protočnost nema, koristimo ljudi svoju imovinu. Počnimo ju koristiti. Prošla Vlada nije napravila ništa, protiv sam izvješća a one prije neću ni spominjati. Hvala.

sa istih pozicija kao kad se upravlja privatnom imovinom. To je moj stav i tu mislim da mi nemamo nikakvog prijepora. Vi ste u svojoj replici više zapravo predlagali nego što ste meni replicirali. Ja polazim od toga da vlasništvo obvezuje, pa obvezuje i državu da s njime, da sa tim vlasništvom koje posjeduje mora upravljati tako da ono donosi korist, da donosi profit, da ne samo kroz to upravljanje zapošljavamo ljude, nego da i ukupno društvo ima i financijske koristi pogotovo u situaciji u kakvoj je hrvatski proračun. Jednokratnom prodajom određene imovine zapravo ne rješavamo problem ako ona nakon toga što je prodana nije u funkciji. tome, svatko tko želi dugoročno poslovati zna na koji način će postaviti menadžment, kakve će mu zadatke dati i na koji način će ga kontrolirati. I to mora raditi i država, to mora raditi politika bez obzira koja stranka upravljala trenutačno Hrvatskom državom. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice Zgrebec. U svom izlaganju spomenuli ste da Republika Hrvatska ima Strategiju upravljanja državnom imovinom a u koju je inkorporirana europske smjernice, europske povelje o upravljanju državnom imovinom koji govori da to mora biti sveobuhvatna evidencija, da se mora imovinom upravljati na učinkovit način i da se moraju brzo donositi konkretne odluke o upravljanju s tom imovinom kako bi se stavila u funkciju gospodarskog rasta i razvoja i javnih funkcija. Situacija je na terenu sasvim drugačija, pa vas pitam kako je moguće da onda revizija utvrdi da nije sva imovina popisana. da je velik dio te imovine nije stavljen u funkciju, a imamo veliki broj zahtjeva jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su zahtijevale od Državne agencije za upravljanje državnom imovinom da im da na korištenje ili u vlasništvo određene nekretnine za gospodarski razvoj, za javne institucije pa po dvije, tri godine nisu dobili odgovor. Mislim da je to nedopustivo i da se to pod hitno mora riješiti. Evo primjer konkretan gospodarska zona u Novoj Gradiški koja traži prostor za proširenje jer ima zainteresiranih investitora, nije riješeno vojarna u Novoj Gradiški i druge vojarne za javne potrebe nije riješeno. Mislim da je to nedopustivo i da nije u skladu sa ovim što u strategiji piše da se moraju donest brze i konkretne odluke s ciljem stvaranja novih vrijednosti, a ne da ta imovina je trošak i teret društvu i državi. k tome još treba naglasiti veliku nebrigu za vlastitu imovinu, jer veliki dio tih objekata je ostavljen bez nadzora i koji je u međuvremenu devastiran i upitna je njihova vrijednost. I mislim da ovakvo izvješće ne možemo prihvatiti. Hvala.

Ali mi smo tek 2013. godine donijeli Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, tek onda smo počeli sređivati državnu imovinu. Pa vi znate da Fond za privatizaciju 8 godina nije imao nadzorni odbor? Da u Fondu za privatizaciju uopće nismo znali u kojoj mjeri država u pojedinim poduzećima koja su bila pretvorena i privatizirana ima udjela? I mi sada pričamo o zadnje tri godine što se napravilo ili što se nije napravilo. Uvijek se može više i treba više i ne smijemo biti zadovoljni ovim što imamo. A ovaj dio što vi kažete oko lokalnih zajednica, nekada je to u redu, ali mi imamo jako puno poduzetničkih i gospodarskih zona koje zjape prazne, u koje je utrošeno jako puno novaca a raste drač i korov. Izvolite. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, slažem se sa vama uvažena zastupnice u dijelu vašeg izlaganja gdje ste istaknuli da će mjere revizije se neće moći otkloniti u kratkom vremenskom roku s obzirom da je revizija za 2014. godinu za poslovanje DUUDI-a dala negativno mišljenje i utvrdila masovne nepravilnosti kako kod popisa imovine, kod izbjegavanja javne nabave, kod prekomjernog trošenja sredstava za intelektualne usluge. Sigurno da se takav nezakonit, netransparentan i nepravilan rad ne može promijeniti u roku mjesec, dva i zbog toga će biti izuzetno velika odgovornost i na novoj upravi, na ljudima koji će trebati ispraviti sve nepravilnosti koje su se događale u posljednjem mandatu bivšeg predstojnika Ureda Ureda za upravljanje državnom imovinom. A jedan od tih podataka na jednu neodgovornost vođenja državnom imovinom pokazuje i to da je na početku bilo otprilike oko 140 zaposlenika koje je imao DUUDI, a posljednji podatak dakle negdje završno kada je i bivši šef tog ureda otišao taj broj zaposlenih narastao je, dakle za sve tri institucije na 260. To nije ništa drugo nego uhljebljavanje stranačkih, dakle ljudi koji su trebali pronaći negdje svoje radno mjesto. I to me itekako podsjeća na praksu iz grada Zagreba, u Zagrebačkom holdingu kada je na čelu bio, dakle čelna osoba Zagrebačkog holdinga bio predstavnik, dakle član SDP-a, gdje je u Direkciji Zagrebačkog holdinga u trenutku kada je on došao na čelo

Kad je bila moja protivnička stranka na vlasti ništa nije valjalo, sad je moja, pa će sve biti u redu. I onda se za četiri godine to promijeni, pa onda suprotno govorimo. Ja mislim, želim svaku sreću novom ravnatelju da učini maksimalno što je moguće, ali neće moći otkloniti ono što je revizija utvrdila. 24 godine nismo ništa radili oko popisa imovine. Maloprije sam kolegi rekla čak nismo znali u društvima koja su bila kroz privatizaciju i pretvorbu pretvorena znali smo točno koji je postotak državnog vlasništva pa to nismo evidentirali u tadašnjem Fondu u tadašnjem Fondu za privatizaciju. A sad vi mislite da od 2013. do 2014. kad je bila revizija da je ono što nije rađeno 24 godine da se to moglo riješiti i da je to sad velika ogromna nepravilnost. Pa ja ću vam reći Državni ured za reviziju ponekad progleda i kroz prste pa dobijete uvjetno mišljenje kad bi trebalo možda biti i nepovoljno mišljenje. Mene to ne zanima kakvo je mišljenje, mene zanima kako ćemo otkloniti to da Državni ured za reviziju više nema primjedaba, da mi imamo evidentirano vlasništvo i da s njime upravljamo tako da to bude na korist hrvatskih građana. Zahvaljujem. Sljedeća se u raspravi javila u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista uvažena zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ako nešto žalosti i daje nam na znanje da se nećemo maknuti dalje od početka upravo su to ovakve rasprave gdje onda kad smo na vlasti najbolje znamo kako treba ali ne poduzimamo ništa nego jedino što radimo jeste kritiziramo one koji su bili u prošlom mandatu. Danas smo ovdje slušali s ove strane sabornice, dakle od vladajućih, nije bilo kontroliranih procesa upravljanja državnom imovinom bivše Vlade, štetno i neodgovorno se upravljalo državnom imovinom. Ja sad postavljam jedno vrlo jednostavno pitanje da li smo mi vlasnici te državne imovine postali 2011., 2010., 2005., 2002., koje? 2010. godine donijeli smo Zakon o upravljanju državnom imovinom koji se počeo primjenjivati od 1.01.2011. godine a njegovom primjenom prestali su važiti Zakon o privatizaciji, Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju. Svi oni su prije prodavali, privatizirali i pretvarali državnu imovinu u privatnu imovinu i danas ovdje postavljamo pitanje da li netko u prošlom mandatu jeste ili nije dobro napravio integrirani sustav upravljanja državnom imovinom? A zaboravili smo postavljati pitanje kojim smo to zakonom zabranili onima koji su upravljali državnom imovinom u privatizaciji i pretvorbi da tu istu državnu imovinu popišu njezinu vrijednost, stave u nekakav registar ili u nekakvu bilancu i da odgovorno tom državnom imovinom upravljamo. Dokumenti upravljanja državnom imovinom jesu strategija, plan upravljanja i izvješće o provedbi plana upravljanja. Zakon smo počeli primjenjivati 1.01.2011. ali ona pretprošla Vlada nije smatrala za potrebnim da taj isti zakon poštuje i da donese Strategiju upravljanja državnom imovinom nego smo strategiju donijeli 2013. godine za razdoblje 2013.-2014. Danas Danas isto ovdje u replikama slušamo da nema Plana upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu. Tko donosi plan upravljanja? Pa Vlada. Imamo mi u ovom trenutku Vladu ili nemamo Vladu? Zašto Vlada nije poštivala Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i zašto nije donijela Plan upravljanja tom istom imovinom za 2016. godinu? Bivša Vlada je poštivala rokove, DUUDI je napravio Plan upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu. Taj plan je trebalo, tko je onda radio plan koji je na Internet stranicama? Tko je onda radio taj plan? Zašto Vlada nije usvojila Plan za 2016.? Po čemu ona odlučuje što će i na koji način će rasprodavati? I sad prozivamo da nemamo plana. Nemamo ga, ali ne prozivamo one koji su taj plan trebali napraviti a koji govore što ćemo i na koji način ćemo rasprodavati. Plan se donosi na temelju strategije, strategija nam vrijedi i važi do 2017. godine i tu strategiju do 2017. godine imamo poštivati jer je ta strategija donesena u Hrvatskom saboru. Druga stvar koja se cijelo vrijeme provlači jeste revizija. Revizija je i 2010. godine donijela uvjetno mišljenje za poslovanje bivšeg Fonda za privatizaciju. O tome nitko ništa ne govori. Prošlo je vrijeme pa ćemo sad govoriti o reviziji za 2014. Možemo i trebamo, trebamo odgovarati za ono što ne napravimo dobro. Ali nije dobro to da prozivamo one koji su bili jučer, a da zaboravljamo sve ono što se događalo prekjučer i u svim ovim godinama unatrag a vezano je za odgovorno upravljanje državnom imovinom. Danas ovdje u raspravama slušamo retoriku da kako možemo dozvoliti nekima koji su nosili štafetu da upravljaju i budu članovi uprava u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu Republike Hrvatske. Ali ne postavljamo pitanje što je sa onim brigadirima koji su na radnim akcijama stvarali tu državnu imovinu pa su je onda prodavali u bescjenje ili za svoje osobne interese. O tome ne govorimo. I koji je problem u nekome tko je nosio štafetu ukoliko je on dobar menadžer i ukoliko kvalitetno i dobro upravlja sa poduzećima? Spomenut ću vam samo dva slučaja dvije firme. MIT i Uljanik TESU u jednoj firmi postavljamo za predsjednika uprave čovjeka koji, prva stvar koji radi, traži od nadzornog odbora da mu poveća njegove njegove beneficije, drugi predsjednik uprave i druga uprava uspješno realiziraju dugovanja i tu otvaraju nova tržišta, nove proizvode i dobro posluju. Vlasnik je i u jednoj i drugoj firmi država, odnosno u trgovačkom društvu. Ono što nam je važno, prestanimo postavljati pitanja tko je od kuda došao, tko je crveni, tko je plavi i počnimo odgovarati za ono što radimo. Prozivajmo ljude za odgovornost i za njihove rezultate a ne od kuda su došli. Dokle god imamo ovakvu retoriku ne možemo govoriti o tome da će državne firme odnosno trgovačka društva u vlasništvu države poslovati dobro i da će hrvatski građani kao vlasnici te imovine imat koristi. Kada govorimo o onome što nije u prošloj Vladi napravljeno fond za privatizaciju je isto tako imao obavezu po zakonu podnositi izvješća Hrvatskom saboru. Svake godine je ovakvo izvješće kao što ga imamo danas od DUUDI-ja DUUDI-ja trebalo biti u Hrvatskom saboru od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Trinaest godina, trinaest godina Hrvatski fond za privatizaciju ni jedne godine u ovom Saboru nije podnio izvješće o tome što se je radilo i na koji način se upravljalo tom državnom državnom imovinom. I o tome se šutjelo, nitko nije postavljao pitanje što je sa tom imovinom i sad najedanput od 2013.donosimo strategiju. Prvi Prvi plan upravljanja državnom imovinom donosimo za 2014.godinu. Sad smo u 2016.godini i mi pljujemo po svemu što je napravljeno u ove dvije godine jer nije valjalo. Sad spominjemo na koji način je privatizirana Croatia? Ali nitko ne govorio šta smo napravili sa infrastrukturom koju smo dali Deutsche telekomu, tko je to dao, na koji način? Kolegica je prije rekla da se trebalo pitati građane, građane se pitalo i građani su svoje rekli ali ih Vlada nije slušala što znači da je Vladi u tom trenutku najmanje bilo važno koja je vrijednost imovine i što će građani takvom prodajom i takvom privatizacijom dobiti. A dobili smo veće cijene telefonskih usluga koje plaćamo usprkos tome što su građani investirali svoj novac u infrastrukturu koju smo dali u bescjenje. I tako nam prolaze mandati, i tako nam prolaze godine i ništa se novoga ne mijenja nego iz mandata u mandat prozivamo onoga koji je bio u prijašnjem mandatu a državna imovina i dalje se ne revalorizira na onaj način na koji bi se trebala revalorizirati. Govorimo da ćemo prodati trgovačka društva i staviti ih evo na burzu što nije loše, međutim ono što me rastužuje kad govorimo o reorganizaciji trgovačkih društava u vlasništvu RH u ovom izvješću svugdje čitam racionalizacija zaposlenika, otpremnine, odlazak u mirovine itd. Nigdje ne piše da ćemo otvarati u tim trgovačkim društvima nova radna mjesta. Mi dokle god ne budemo znali koja nam je vrijednost trgovačkih društava koji prosperitet ta trgovačka društva na tržištu imaju, koji nam je prioritet u tim trgovačkim društvima, da li nam je prioritet trgovačka društva jednokratno prodat, začepit rupe u proračunu i reći da smo bili uspješna i kvalitetna Vlada koja je smanjila BDP ili nam je prioritet napraviti plan poslovanja tih trgovačkih društava, staviti u ta trgovačka društva menadžere koje će bit u prvom redu odgovorni i koji će odgovarati za za rezultate koje moraju postići i cilj odnosno prioritet svih prioriteta ta trgovačka društva maksimalno iskoristit da bismo u njih mogli zaposliti čim više ljudi. Da li je nama Podravka u kojoj Hrvatska ima 25% čini mi se vlasništva prioritet da ostvarujemo dobit iz godine u godinu, da se jedna politika te Podravke te Podravke mijenja u onom dijelu da od domaćih poljoprivrednika uzimamo repro materijal koji nam je potreban za taj proizvod koji Podravka radi ili nam je prioritet da imamo samo 25% pa ćemo takvu tvrtku prodati. I takvih tvrtki u ovom izvješću ima puno i ja ih više neću spominjati jer prije mene su ih spominjali. Dakle mi kad kažemo da je država loš gospodar, nije država loš gospodar nego smo mi koji dozvoljavamo da ljudi koji su predsjednici uprava ne odgovaraju za štete koje su u tim trgovačkim društvima napravili onda smo svi mi zajedno odgovorni a najviše su odgovorni oni koji su te ljude u ta trgovačka društva postavili. Dokle god ne budemo imali osobne odgovornosti imenom i prezimenom, dokle se god budemo skrivali iza politika da li lijevih, da li desnih, da li srednjih, da li bilo kojih drugih politika i govorili da trebamo imati kvalitetan menadžment, da trebamo imati politiku koja će stvarat dobit i koja će osiguravati radna mjesta a u ovakvim raspravama i u ovakvim retorikama prozivali jedni druge u proteklom mandatu ne možemo očekivati da ćemo se dignut sa onog 1% koliko smo uspješni u upravljanju državnim tvrtkama. Od Vlade mislim da svaki građanin RH tako i ja zahtijevamo slijedeće: koliko Vlada želi rasprodavati državnu imovinu a očito je da želi, onda Vlada mora jasno i transparentno a čitamo u izvješću da je transparentnost osnova upravljanja državnom imovinom reći koja su to trgovačka društva i na koji način ih misli privatizirat odnosno prodavat? Koliko ćemo radnih mjesta u tom trenutku izgubiti jer odgovornost Vlade kada prodaje trgovačko društvo jeste i u tome koliko će radnika ostati bez svog radnog mjesta. Jer nitko neće kupiti firmu a da ne napravi racionalizaciju radne snage. I to je odgovornost društva. Velika kvantiteta prodaje ne znači uvijek i veliku kvantitetu dobre prodaje trgovačkih društava. Kaže poslovica kuna po kuna pogača. Ako negdje imamo mali postotak vlasništva u nekom trgovačkom društvu, ali je to trgovačko društvo zdravo, ima otvoreno tržište, proizvodi, izvoznik je, radi, zbog čega Hrvatska kao država odnosno DUUDI ili CERP ne bi znali kvalitetno upravljati i raspolagati tom imovinom koju to društvo stvar. U čemu je to nama problem? u DUUDI-u koji dobivaju uredno svaki mjesec plaću, imamo zaposlenike u agencijama koji uredno svaki mjesec dobivaju plaću ali raspisujemo natječaje za vanjske suradnike koji će nam raditi plan i analizu kako poslovati sa trgovačkim društvima. Što je sa tim menadžerima koji imaju menadžerske ugovore i što je sa njihovom odgovornošću u tim istim trgovačkim društvima koje stvaraju gubitak a za koji ih očito nitko, nitko ne proziva? I dokle god budemo raspravljali na ovakav način na svakom sljedećem izvještaju rezultati će biti isti a mi se sa mrtve točke pomaknuti nećemo jer nam je očito cilj ne biti dobrim gospodarima nego biti dobrim kritičarima. Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolegice Nansi Tireli, vi ste gotovo identično kao i gospođa Zgrebec, govorili i obojili cijelu svoju raspravu vrlo razborito, objektivno kako zaštiti državne, nacionalne interese a kako isto riješiti se nekih tvrtki za koje je to potrebno i koje su državi samo teret. I s pravom kritizirate ovakav način koji dolazi s one strane sabornice. Pa se postavlja pitanje i vi ga postavljate, kada smo mi postali vlasnici te imovine? Jesmo mi postali vlasnici državne imovine 2011. godine? Međutim u pravu su oni koji kažu da je možda nama bilo lakše zato što su za vrijeme svoje vladavine i to one prve desetogodišnje, mnogo toga što je bilo društveno, pa državno odjedanput preko noći a da nije bilo ni evidentirano ni u jednom registru, državnom, preko noći postalo privatno. Samo napomena nekima koji nemaju pojma o tome ili ne žele se sjećati jer smatraju da je to bilo tako davno da se nije ni dogodilo kada su primjerice državni stanovi koji služe za potrebe dužnosnika pa i saborskih zastupnika, saborski zastupnici neki otkupili to za bagatelu. To je samo jedan primjer. A što se tiče prigovora koji dolaze s one strane vis a vis Telekoma, valja napomenuti i naglasiti i podsjetiti se da je taj ugovor ovdje izglasan na traženje ondašnje većine i da traženje Deutsche Telekoma taj ugovor je bio tajan za razliku od kada smo govorili o prodaji INA-e i odlučivali o 25% plus 1 dionicu gdje je Hrvatski sabor ovdje o tome raspravljao. Eto to su ne male razlike, to su razlike od onih koji sebe ne nazivaju, nemaju u svojim takvim programima ali na djelu se pokazuju domoljubnim, za razliku onih koji to samo imaju u svom naslovu.

logički, tko razmišlja dobronamjerno se slaže sa ovakvom retorikom jer uistinu nemamo ništa od toga da jedni druge prozivamo tko je što dobro ili loše napravio. Ono što sigurno nije dobro jeste to da ljudi imaju hrabrosti i morala prozivati nekoga za nešto a zaboravljajući da su oni prije toga napravili puno veće i puno štetnije stvari. To je nešto što ne vodi prema dobrome i to je nešto što nas još više baca u glib i još nas više unazaduje. I slažem se isto tako s vama kada kažete, kada spomenete registar. Nitko nikome nije branio da državnu imovinu evidentira i da tom državnom imovinom upravlja racionalno i odgovorno. Ne treba nam ni registar. Nekad registri nisu postojali ali smo imali bilance, bilance, imali smo tko duguje, tko potražuje, radilo se na kartice i u svakom trenutku se znalo s čime tko raspolaže i koja je njegova imovina. Nažalost država to nije radila, zna se zbog čega nije radila, razlog za to je postojao. A jedan od temeljnih razloga spomenula ste i vi zato što je državna odnosno društvena imovina privatizirana, rasprodana, prodana, pa je onda bilo bolje da nemamo nikakvog registra nego da u bilo kom registru ostane bilo kakav trag. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Htio bih se uključiti u raspravu jer me smeta da svi zastupnici koji su do sada govorili iste pojmove stavljaju u različite sadržaje pa je vrlo teško da komuniciramo uopće. Dakle po Ustavu imamo samo jedno vlasništvo a pojmovi pretvorba i privatizacija, odnosno pretvorba iz društvenog u državno vlasništvo je završila. I sada se radi da to vlasništvo ima sadržaje a to svi znaju pa je sada kolegica Nansi Tireli odgovorila kolegici Ingrid da vlasništvo ekonomisti vode kao aktivu i pasivu, a pravnici kao prava i obveze. Pa bilanca o kojoj govorimo a da je Hrvatska imovina ne sadrži obveze Hrvatske, nema duga. A nažalost to je imovina. I sad mi govorimo kako ćemo državnu imovinu prodati. Nećemo prodati, prodati ćemo vlasništvo i to nekretnina, nećemo prodati dug, može i to je pravo ali ćemo prodati nekretnine u pravilu, ne pokretnine nego samo nekretnine ili ćemo prodati poduzeća kroz dioničko vlasništvo. Pa zato je uopće teško među nama razgovarati. Doći će do konsenzusa. Mi razgovaramo sa istim pojmovima ali različitim sadržajem. Dakle, kolegice i kolege, moramo imati registar vlasništva RH i moramo imati i bilancu imovine. Dakle, i prava i obveze, dugove i potraživanja bilo o čemu da se radilo i onda možemo reći da će netko upravljati imovinom RH. Do tada teško je, naše nekretnine su sve lošije na tržištu što su naši dugovi sve veći i nepovoljniji. O tome moramo voditi brigu i mi se zaista nalazimo u vrlo rizičnoj situaciji prodaji

Slažemo se i važno je jedna stvar. Mi moramo znati točno što imamo, koliko to vrijedi, ne samo u novcu, koji su troškovi te imovine koju imamo a koja korist od te imovine da bi se imovina mogla efikasno koristiti s obzirom da to ne znamo, da toga nemamo, da to nismo uspjeli napraviti, dakle u ovih 2 godine neozbiljno je od Vlade razgovarat sada na ovaj način što će i koliko će Vlada prodati, koliko će Vlada od države imovine oprihodovat da bi se Vlada na takav način opravdavala da kvalitetno upravlja državnom imovinom. To nije kvalitetno upravljanje. To je upravljanje ad hoc da bi se začepile neke rupe. A kad jednom začepimo rupe nismo napravili ništa jer je pitanje kada će ta rupa opet procuriti. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. jer mi ne znamo upravljati imovinom. To smo pokazali. Naša Hrvatska imovina nosi ovoj zemlji nažalost samo gubitke i to je nešto što mi, čega moramo biti svjesni i što možemo i moramo promijeniti. Bilo da je riječ možemo sad tu uzeti i širi spektar o prirodnim resursima ili riječ o zemljištima, zgradama, praznim objektima, vojarnama koje je moguće iskoristiti. Ono što je ključno reći, evo ja ću reći vrlo je otvoreno na primjeru grada Zagreba. Mi u gradu Zagrebu koja je jedinica lokalne samouprave, a takvih primjera je svugdje u Hrvatskoj imamo mnoge neiskorištene nekretnine poput Zagrepčanke, poput Gredelja, poput Kompasa na Borongaju, poput bolnice Blato za koje su se projekti trebali događati prije 25 godina, prije 10 godina pa su najave bile pred svake izbore. Nažalost niti jedan projekt, niti jednu realizaciju tog projekta nismo vidjeli do dana danas. I mi očekujemo da poduzetnici, privatni poduzetnici, pa kad je riječ i o poljoprivrednicima ulažu u investicije, da ih mi na neki način stimuliramo da ulažu a s druge strane sami se prema državnom monotogradskom zemljištu ne odnosimo da pokrenemo taj investicijski ciklus. Prema tome, ukoliko mi sami nećemo staviti u funkciju državnu imovinu, gradsku imovinu, imovinu koju ima Hrvatska kroz fond, kroz poseban oblik vlasništva, kroz sve modele koji postoje danas u razvijenom svijetu, nećemo moći ostvariti gospodarski rast i gospodarski razvoj, jer jednostavno te imovine je previše jer ima je jako puno i ona apsolutno ne ostvaruje nikakvu dobit. Ali na raspolaganju nam stoji ITU, znači to je fond EU za integrirane i teritorijalne investicije. On je upravo napravljen kako bi potaknuo da se na ovim integriranim teritorijima znači na integriranim zemljištima potakne investicija ali to prvi korak mora napraviti država odnosno grad, jedinica lokalne samouprave. Nažalost, to ne koristimo dobro. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem kolegi Bernardiću. Da, slažemo se i oko toga. Međutim, ne slažem se kad kažete mi ne znamo upravljati državnom imovinom. Ja bih samo tu malo nadodala. Mi ne znamo upravljati državnom imovinom u korist države i u korist državnog proračuna ali znamo upravljati državnom imovinom itekako dobro kada se radi o osobnim interesima i o i o individualnom profitu koji određeni pojedinci u određenom trenutku kada su na pravom mjestu i dobiju informaciju u pravom trenutku itekako dobro znaju kako upravljati tom državnom imovinom i kako tu državnu imovinu iskoristiti za svoju korist. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Antun Vidaković.- **Vidaković, Antun (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Tireli. U načelu ću se odmah složiti da se nikad nije dovoljno dobro upravljalo ali da ništa nije bilo do 2011., to nikako ne mogu prihvatiti. Pravilno, država je svašta vlasnik i poduzeća i dionica i svega i ja bih se ograničio na ono što mi je malo bliže a to je upravljanje prostornim podacima. Bili su konkretno u državnom poljoprivrednom zemljištu različiti oblici zakona su tretirali državno poljoprivredno zemljište od onoga kad su njime upravljale županije, pa gradovi, pa ponovo država. Odgovorno tvrdim da bi se nešto upravljalo da treba napraviti prvi korak, a to je inventarizacija sukladno zakonu što sve eventualno može biti poljoprivredno zemljište bez obzira na status u gruntovnici. Grad Novska je tako 2000. godine jedini u Hrvatskoj napravio kvalitetni program, dakle web aplikaciju koja je tretirala svaku parcelu koja može biti poljoprivredna bez obzira što piše u gruntovnici. Svaki građanin je mogao vidjeti i pokazati svoju zainteresiranost i za najam i za sve. Da ne govorim da je kad je lokalna samouprava tretirala prvo zemljište da je morala napraviti plan raspolaganja što će dat na koncesiju, što će dat na prodaju, što će bit na godišnjem uživanju. Ispada da prije 2011. se nije upravljalo državnom imovinom. Upravljalo se i odgovorno tvrdim, ponavljam ovaj veliki sustav da država upravlja svom državnom imovinom nije prihvatljiv. Trebali bi promijenit razine na način kako se upravlja prostorom, a to su geografski, informacijski sustavi što treba se napraviti prije svega u ministarstvu, a onda onim spajanjem kojim ćemo napraviti kad spojimo gruntovnicu i katastar. To ne znači da ćemo time išta riješiti. Za to je potrebno i vrijeme i ljudi i znanje. Hvala lijepo. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega na replici. Slažem se sa vama da je velika odgovornost u upravljanju na jedinicama lokalne, regionalne samouprave jer mislim da te jedinice zahvaljujući svojim i planovima i strategijama razvoja najbolje znaju što žele sa onime što imaju na svom području a izuzetno je važno ono što je u Strategiji 2013. doneseno, a to je da se državna imovina centralizira kako bismo znali što posjedujemo, što imamo a da se upravljanje tom istom imovinom decentralizira upravo iz ovog razloga otvaranja i novih radnih mjesta i projekata što je prije kolega Bernardić rekao i svega ostalog u cilju razvoja gospodarstva te lokalne samouprave. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta DUUDI uistinu nema ništa sa poljoprivrednim zemljištem. Dakle, mi 2011. godine nismo imali ni registar zakupa, ni registar, točan registar poljoprivrednog zemljišta. Dakle, to je još jedan registar uz ovaj o državnoj imovini koji se počeo ozbiljno voditi da bi se u jednom trenutku moglo i racionalno i kvalitetno upravljati upravljati tim poljoprivrednim zemljištem i da poljoprivredno zemljište uistinu dobiju oni koji se poljoprivredom bave, a ne oni koji su u tom trenutku podobni. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Tireli, ne mogu naći ni jednu riječ pohvale za upravljanje državnom imovinom i ne dijelim na razdoblja. Ali vi niste uopće raspravljali o Izvješću o upravljanju državnom imovinom za 2014. godinu, a toliko interesantnih podataka ima unutra, nego ste držali lekcije. I držali lekcije onima koji su iznosili svoje mišljenje. Meni vaše mišljenje ne smeta, niti mi pada na pamet vas kritizirati, ali vi ne želite čuti nešto. Meni ne smeta što vi kažete, pa da, bilo je nepovoljno mišljenje tada i tada. Pa da, bilo je. Ali bilo je uvjetno, ali ovo je nepovoljno. I sad, vi prozivate zašto govorite ovomu, a ne govorite onomu. Vi očekujete da će netko govoriti ono što vi želite da govori? Na dnevnom redu je Izvješće o upravljanju državnom imovinom za 2014. godinu. Ne želite čuti kako je koncesija za Kupare dana. Pogledajte što piše u nalazu Državne revizije. Dana je tvrtki koja je osnovana 20.8.2015. 3 mjeseca nakon objavljenog natječaja, a mjesec i pol prije završetka natječaja. Temeljni kapital 20000 kuna. Ne pitamo se ili ne pitate se od kuda novac za toliku koncesiju na 99 godina? Koje banke su dale jamstvo za takav posao? Šta je u pozadini? Da se samo zaključiti da su neke shell tzv. tvrtke ili front tvrtke, a znamo što one predstavljaju. A što se tiče ovih komunističkih, ja ne znam, kad bi netko iz kabineta bivšeg Todora, Živkova, Janoša, Janoša, Kadara, Čaušeskoa ili Honeckera upravljao državnom imovinom u Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Njemačkoj bi li to bilo uopće teoretski moguće. Hvala lijepa. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega Mariću na replici. Mi smo u Hrvatskoj, dakle razgovaramo o onome što se dešava kod nas. Nemam ja nikakva očekivanja šta će i na koji način će tko govoriti. I drago mi je da svatko iznese svoja mišljenja. Jedino što ja očekujem je to da ne zaboravljate što ste s državnom imovinom radili, napravili i na koji način ste s njome upravljali. To je ono što ja ne bih voljela da se zaboravi, jer posljedice takvog upravljanja je nešto što danas čitamo u ovom izvješću. I mogli smo o tom izvješću puno više razgovarati mogli smo govoriti o podacima, ali je materija toliko kompleksna da 15 minuta razgovarati o izvješću nećemo kvalitetno. Moći ćemo selektivno o određenim stvarima koje nas se tiču vas Kupara, a mene Brijuni rivijera itd. I svakoga od nas ovdje u ovoj sabornici interesira neko trgovačko društvo koje je u njegovoj županiji, u njegovom gradu, u njegovoj općini koje se prodaje na način na koji se prodaje i s kojom državnom imovinom se upravlja na način da građani koji cijeli život žive na tom na tom prostoru od tog upravljanja i takvog upravljanja nemaju ama baš ništa. I ponavljam, jedino što očekujem jeste to da malo duže pamtimo od ovog mandata koji traje 4 godine i koji je prošao i da ne zaboravimo što je netko prije u povijesti Hrvatske napravio, na koji način je upravljao a tek onda bacimo kamen na onog drugoga bez ikakve grižnje savjesti i moralno. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Ivica Mišić. Izvolite. dobro sam vas saslušao u vašim izlaganjima pa se spominje revizija, odgovorno upravljanje. Pa si postavljam pitanje zašto služi ta revizija koja je navodno 570 izvida napravila a 32 samo pozitivno. Onda kažemo odgovorno upravljanje državnom imovinom. Ja se slažem da treba upravljati odgovorno ali ako ova vlast ili ova Vlada ili ove vlade dosada trebalo je 20 godina samo samo da donesu Zakon o državnoj imovini onda si postavljam pitanje kad ćemo početi odgovarati za ono što smo dosada uradili? Pitam se koliko koristi, kao privrednik, pitam se koliko koristi imamo od te državne imovine, a koliko štete? Maloprije netko je rekao pravo i obveze, pa gdje su ta prava i obveze? Tko će odgovarati za ono što je propust napravljen, a tko to neće? Ako političari budu rješavali privredu onda će nam biti ovako još 20 godina jer neće znati postaviti nikad pravo pitanje i prave odgovore na imovinu koju imamo. Mi ovdje možemo raspravljati još 20 godina o zakonima, o podzakonima a što se dešava? Ništa! Spomenuli ste štafetu, da, znam da neke muči štafeta jer ti vode otprilike ovu državu i vidi se gdje smo došli. Brijune je Šerbedžija dobio na 50 godina, pod kojim zakonom i kako? I ne samo to, masa drugih stvari. Pa si postavljam pitanje kako to? A što to narod od svega toga ima? Koliko to košta državu? Samo imamo trošak. Znači, trebamo ili rasprodavati ili po zakonu voditi i odgovornost onda imati za to. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nansi Tireli. kad od toga nitko ne snosi posljedice. Ja bih bila najsretnija kada biste vi kao dio vladajućih predložili izmjene Zakona o Državnoj reviziji u kojem bi što sa onima koji loše upravljaju državnom imovinom. Jer vi kao poduzetnik itekako dobro znate da za svaku svoju grešku platite prilikom nadzora i da vas ta vaša greška košta. I to je upravo na tragu onoga kada sam rekla dokle god predsjednici uprava, predsjednici nadzornih odbora i članovi uprava u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu Republike Hrvatske ne počnu osobno odgovarati za način na koji upravljaju i vode ta trgovačka društva nećemo se maknuti dalje od početka. Jer vi ste postavili pitanje tko će odgovarati? A ja ću vama odgovoriti nitko kao i dosada jer osobne odgovornosti u ničemu nema. I evo samo još jedanput apel dajte prijedlog izmjene Zakona o Državnoj reviziji u kojem će biti navedeno na koji način oni menadžeri koji nisu odgovorni trebaju odgovarati i čime. Prva ću dignuti ruku za takav zakon. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Tireli ne tako davno raspravljali smo o ovakvom ustroju DUUDI-ja i u postavljanju vodećeg čovjeka DUUDI-ja i vi i ja tada u oporbi i upozoravali smo u to vrijeme da je to prevelik obuhvat poslova da bi ga moglo se na jednom mjestu sa jednim čovjekom s toliko velikim ovlastima rješavati. Upravo ovo izvješće koje ste vi na neki način i pohvalili govori suprotno od onoga što smo onda govorili, ispada da je bilo to jako dobro, da se dobro radilo. Ali nisam se ja javio vama za repliku zbog toga nego vi ste spomenuli Podravku. I spomenuli ste Podravku kao uspješnu tvrtku, tvrtku koja treba stvarati dobit. A ja vam moram reći da je Podravka kao tvrtka gdje država ima 25,4% udjela postavila kao što je to bilo i u prethodnim vremenima ali ovaj puta tvrdo i čvrsto političara na čelo Podravke, uvaženog člana SDP-a koji je nakon što je došao u Podravku rekao politika iz Podravke mora ići van. I onda se dogodilo sljedeće, eto kako je to uspješno išlo. 1500 radnika na ulicu ili na zavod ili nekud dalje, „Danica“ kao klaonica zatvorena, pekarstvo zatvoreno i na kraju se stječe dojam da je isti takav menadžer ustvari želio provesti prodaju Podravke ali ga je u tome čudo Božje spriječio tadašnji predsjednik Vlade gospodin Milanović koji je ubrizgao 100 milijuna kuna državnog novca u Podravku da bi sačuvao tih 25% u Podravci. To je rezultat upravljanja tvrtkom Podravka. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega Hrg na replici. Slagali smo se onda kada smo donosili zakon, slažemo se i danas da je ovaj obim posla da bi se on kvalitetno i dobro obavljao uistinu previše za jednog čovjeka odnosno za 105 ili 115 zaposlenika a da budemo zadovoljni s onim što je napravljeno. To će se možda moći u budućnosti kada budu registri, i kada budu bilance pa kad se bude moglo nešto na bolji način kontrolirati ali sada je to nemoguće. Vraćamo se na Podravku, koja je poanta trgovačkih društava u vlasništvu RH da kažemo da su ona uspješna? Pa poanta je upravo u tome da u tom trgovačkom društvu ostanu da se radnicima ne da otkaz. Jer ako mi prodamo trgovačko društvo, a radnike smo stavili na burzu mi nismo dobili, mi smo izgubili, dugoročno smo izgubili. Dobili smo nekoliko milijuna kuna u državni proračun s kojim smo pokrpali neke rupe za kredite i tome slično, a radnici koji su nam postali socijalni slučaj, koje moramo u tom trenutku rješavati kao socijalu jer ljudi nemaju da bi mogli normalno živjet o tome nitko ne vodi računa. I zato sam to spomenula da vidimo koji su prioriteti ove Vlade. Da li su prioriteti Vlade u upravljanju trgovačkim društvima u vlasništvu RH zadržavanje zadržavanje radnih mjesta, otvaranje novih tržišta, kvalitetan menadžment koja će uspjet napraviti novi proizvod, otvorit novo tržište, izvest, zaposliti još nekoliko radnika a ne da ih otpušta ili je prioritet ove Vlade rasprodaja svega što se može rasprodati a da apsolutno ne znamo po kojoj cijeni ćemo to rasprodavati jer smo zaključili da ni nemamo pravu vrijednost imovine kojom raspolažemo. Dakle, prodaj što se prodat da a koje će posljedice biti o tome ćemo pričat u nekom novom sazivu. Sljedeći u raspravi u ime kluba nacionalnih manjina uvaženi zastupnik Šandor Juhas. Izvolite. predsjedniče, uvaženi kolege, dame i gospodo pa pa kažemo da i znamo i ne znamo s onim s čim raspolažemo a da najzad saznajemo s čim raspolažemo. Učinili smo dosta a mogli smo i daleko više. Ja ću pričati o konkretnim stvarima, o onima što znam bez obzira da li je to u ovako državnom ili državničkom opusu o čemu je bilo prošli put riječi ili ćemo pričati o lokalnim stvarima u ovom Saboru. Mišljenja sam da mi kao predstavnici lokalnih sredina ili izbornih jedinica trebamo pričati ovdje i zastupati interese onih ljudi koji su nas ustvari na određeni način ovdje i poslali. U izvješću o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH stoji "Država se "Država se mora na racionalan i učinkoviti način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni državnoj upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Svi Svi drugi stanovi i poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma ili prodaje javnim natječajem." Ja se onda pitam da li je dosadašnje upravljanje stanovima u Baranji, u Belom Baranji, u Belom Manastiru bilo uopće racionalno i učinkovito i imam jasan odgovor na to i kažem da nije. Bez obzira da li su ti stanovi u vlasništvu DUUDI-a ili su još uvijek u vlasništvu nekih drugih institucija kako što je recimo mirovinski zavod bio ili škole itd. Ali to je imovina svih nas, imovina države. Iz tog razloga ja se ne mogu složiti sa ocjenom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu kako se državnom imovinom upravljalo transparentno, stručno i profesionalno. Skloniji sam mišljenju predsjednice republike koja je i nedavno u obilasku zadarskoga arhipelaga izjavila da je DUUDI najveći problem u ovoj državi što se tiče investicija i dala je jasnu preporuku DUUDI-ju da ako nije u stanju stvarno stvarno upravljati državnom imovinom da tu imovinu izvoli predati lokalnoj samoupravi ili ju dati u koncesiju. Ja bih se složio s tom preporukom jer je takav slučaj sa imovinom na području Baranje. Posebnu pozornost posvetio bi trima konkretnim pitanjima koja pokazuje kakav je odnos države prema svojoj imovini. Odnos države prema svojoj imovini ogledalo je odnosa pojedinca prema državi. Kako netko može cijeniti svoju državu ako država sama ne cijeni samu sebe, ako ne cijeni svoju imovinu? To je pitanje koje stalno postavljamo. Prvo pitanje vezano je za pitanje tzv. ne perspektivnih vojnih objekata. Tu bi napomenuo pitanje vojarne u Belom Manastiru. To pitanje se povlači već niz godina. Vojarna je smještena u gradu, prostire se na oko 7 hektara, stoji napuštena. Otkako ju je država preuzela ona je devastirana. Što je vrijedilo razvučeno je. Grad je pokušao riješiti taj problem ali bez uspjeha. Bilo je dosta zainteresiranih, javili su se različiti investitori, bilo je govora sa tim investitorima da bi se to pretvorilo i u jedna moderan kompleks. Imamo u blizini nekoliko banja, toplica i htjeli su na određeni način baviti se sa zdravstvenim turizmom. Zahtjev je predan DUUDI-ju, predan prije 2 godine, odgovora do današnjeg dana nema. I nešto od čega bi imala koristi cijela zajednica, grad, država možda bi uspjeli i zadržati nekog mladog čovjeka da tamo radi stoji, čeka i ono malo što je još ostalo i to će najvjerojatnije propasti ako ostane takva situacija. Ista je situacija sa nizom karaula koje se nalaze na prostoru prema mađarskoj granici koje propadaju i koje su se mogle na bilo koji način iskoristiti da je bilo imalo, da je bilo imalo razuma. Drugo pitanje o kojem ću nešto reći je pitanje poljoprivrednog zemljišta. Možda će netko kazati da to nije pitanje DUUDI-a međutim ja bih pričao o onome što se dešavalo 40.-ih, 50.-ih godina prošlog stoljeća kada je imovina mnogih oduzeta u roku od 24 sata kada im je rečeno pakujte sve što imate i što ćete uspjeti natovariti na svoja kola i nosite i idite. Zemlja je dana Zemlja je dana onima koji su došli ili je jednostavno postala državna zemlja. Zakonom o nadoknadi oduzete imovine za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine riješen je samo dio tih pitanja. Taj zakon je dopunjen i omogućen je novi rok za podnošenje zahtjeva za povrat te državne imovine. Međutim, mnogi nasljednici kojima je oduzeta imovina kao što sam rekao u nekoliko sati nisu uspjeli kroz tih 50, 60 godina vratiti svoju imovinu, svoju djedovinu. Bilo je tu više razloga, jedan brat je dobio, drugi brat nije dobio, netko je imao strano državljanstvo pa nije zbog toga mogao dobiti, neki su se žalili pa su te žalbe uvažene, nekima nije uvaženo. Međutim, bit u svemu tome je da imovina i još dobrom dijelu stanovnika, građana Hrvatske nije vraćena i da bi se tu trebalo nešto učiniti. Poseban problem za mene je to što se nekad privatna imovina, znači nekada privatna imovina koja je oduzeta se pretvorila u državnu imovinu a sada se ta državna imovina daje u koncesiju ili ponovno prodaje privatnicima ali formalno ne onima koji su prije s njom raspolagali. Netko je ovdje postavio i pitanje koncesija, pa postavljam i ja isto pitanje koncesije i pitam tko ima pravo da da nekome koncesiju na zemlju državnu na 50 godina u visini od 350 kuna po hektaru a tržišna vrijednost iznosi negdje oko 1800 kuna. Da li je to raspolaganje dobrog gospodara? Da li je to cijenjenje državne imovine? Da li je to nekakav odnos prema državi? Gubi zajednica, gubi država, gubi lokalna sredina, svi gube jedino netko dobiva. Pitanje stanova posebno je problematično na području cijele Baranje. Nakon mirne reintegracije dio stanova je prodan onima koji su imali stanarsko pravo. Međutim, 144 stana je i dalje ostalo u sastavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a hrvatska Vlada je svojom odlukom od 14. travnja 2011. godine o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za prijenos vlasništva i vlasničkih ovlasti nad stanovima na području posebne državne skrbi na RH omogućila prodaju 374 stana na područjima od posebne državne skrbi ali je tom odlukom izuzet Beli Manastir. Znači područja koja su reintegrirana kao što je područje Vukovara itd., imale su mogućnost otkupa tih stanova međutim grad Beli Manastir područje Baranje je izuzeto iz te odluke. Zašto je samo Beli Manastir u cijeloj RH izuzet iz te odluke, nitko ne zna? Zašto samo Belomanastirci nisu mogli ostvariti ono pravo koje je dano svim građanima u RH? Zašto samo su za Beli Manastir važila nekakva posebna pravila? Što je tadašnja vlast poručila građanima Belog Manstira i Baranje? Poručila im je jasno i glasno da su nedopustupni otkupiti stanove, da su nedostupni i nedostojni vlasništva RH. To je problem koji se provlači, koji smo pokušavali riješiti kroz sve gradske strukture, međutim situacija je takva kakva je, napretka nema i tu se treba nešto poduzeti. Drugi problem koji je vezan za stanove je vezan za problem otkupa stanova, nosioca stanarskog prava na području grada i cijele Baranje. Ti stanari koji žive u svojim stanovima 30 i 40 godina nisu bili u mogućnosti otkupiti stanove po povlaštenoj cijeni. Radi se o nekih 75 stanova srednjih i osnovnih škola, ljekarni, doma zdravlja itd., koji su se upisali kao vlasnici 1999. godine. I dok su se u cijeloj RH otkupljivali stanovi po povlaštenoj cijeni jedino stanovnici Belog Manastira moraju platiti realnu cijenu, realnu cijenu sadašnjeg stana. Gdje je tu pravda i logika? I umjesto da se ta imovina preda, proda zainteresiranima nema nikakvog napretka, sve stoji, prebacuje se. Dopisi se prebacuju iz jednog ministarstva u drugi, iz jedne ustanove u drugu itd.. Skrećem pozornost kako bi rješavanje tog pitanja u pozitivnom tonu izravno utjecalo na poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na području Baranje, Belog Manastira a na što već duže vrijeme upozoravamo. Stoga apeliram na sadašnju Vladu da se taj problem riješi i predlažem donošenje istovjetnih odluka, rješenja koja će važiti i za Beli Manastir, za područje Baranje kao što važe za područje cijele RH. I završno bih rekao to da nije sve baš tako crno, ja pozdravljam nastavak ranije započetih radnji, uspostave Središnjeg registra državne imovine kojim je od siječnja 2014. godine prvi put omogućen javni pristup podacima o državnoj imovini u kojem piše da RH raspolaže sa milijun i 16 tisuća nekakvih nekretnina. Pozdravljam i također izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH pa tako apeliram da se svi ti problemi riješe, o kojima sam govorio, da se Beli Manastir i Baranja ne stavlja u out i da se ne šalje poruka njegovim stanovnicima kako za njih ne vrijede ista pravila kao i za druge. I s time bi ja svoje završio. I možda ću se vratiti, i vratiti ću se na ono što sam prije rekao, jeste, to je problem, to je državni problem ali ja sam ovdje da štitim interese onih koji su me poslali. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvažene zastupnice i zastupnici, pošto imamo dosta replika na izlaganje kolega Juhasa, ja ću sada odrediti pauzu do 15 sati pa ćemo nastaviti. Ne bi bilo u redu pogodujem vama kolega Đakiću, onda će reći da pogodujem samo desnoj strani